Resnice o ambicijah neke države ne gre iskati v različnih strateških dokumentih, vizijah, ampak jo najdemo v proračunu in danes o tem, teh dveh dokumentih razpravljamo. Sam se bom osredotočil na območje območje s katerega prihajam, na Posočje, na Idrijsko-Cerkljansko, na temelje slovenske identitete pa na popoplavno obnovo. Začel bom pa oziroma nadaljeval bom pa tam, kjer je končala moja kolegica Tamara Kozlovič, pri zdravstvu. Tu sem zadovoljen, da se v okviru državnega proračuna namenjajo sredstva tudi za izgradnjo zdravstvenega doma v Tolminu, in sicer v okviru sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Zdaj pa k infrastrukturi. Prometna povezanost je ena ključnih, razvojnih faktorjev, pomemben za vse dele naše države in s tega vidika sem zadovoljen, da smo prav v preteklih dneh skupaj tudi s tabo, podpredsednik, lahko odprli obvoznico v Tolminu. Projekt, ki smo ga snovali, več kot desetletje in eden od pomembnih projektov na četrti razvojni osi. In z vidika prihodnosti pa se mi zdi zelo pomembno, da ta proračun vsebuje tudi nadaljevanje tega projekta, vsebuje umeščanje dveh novih obvoznic, tako na Mostu na Soči kot v Volčah, pa tudi v Spodnji Idriji, da ima ta proračun namenska sredstva za to, da bomo umestili to razvojno pomembno prometnico prometnico tudi med severno Primorsko in pa Gorenjsko, se pravi v občinah Cerkno in pa Gorenja vas. Nadaljujejo se tudi investicije v Kobariških klancih. Več kot milijon evrov je za ta namen predvidenih v proračunih v letu 2025 in pa 2026, dodatno pa ta proračun namenja sredstva tudi za umeščanje v prostor za izboljšanje prevoznosti preko Vršiča, za katero vemo, da je velik problem predvsem v zimskih mesecih. Sam opažam, (TB) - 12.10** (nadaljevanje) investicije, predvsem v Baški grapi, ki je bila z vidika prometne dostopnosti in prometne infrastrukture v zadnjih letih mogoče s strani države malce zapostavljena. Zelo pomembno se mi zdi tudi to, da smo skupaj s kolegi primorskimi poslanci Svobode in s prizadevanjem tudi ministrice za infrastrukturo v ta proračun uspeli umestiti sredstva za projektiranje, tako na Soški cesti kot tudi na odseku med Želinom in Spodnjo Idrijo. Vemo, kako so, se ti strateški projekti razvijajo. Dolgoročno, v v petih ali desetih letih lahko vidimo resne spremembe, tudi z investicijami na terenu in v kolikor v proračunih nimamo zagotovljenih relativno majhnih sredstev, ki zagotavljajo ali umeščanje v prostor ali potem projektiranje, seveda tudi investicij v, ki bistveno izboljšujejo potem stanje na tem področju, ne more biti. Se mi zdi zelo pomembno s tega vidika omeniti in povedati tudi to, da na, da je za razvoj na in projekte na četrti razvojni osi zelo pomemben tudi odnos lokalnih skupnosti, da imajo župani petih oziroma šestih, sedmih občin, tudi gorenjskih, ustanovljen projektni svet za četrto razvojno os in verjamem, da bodo s svojo aktivnostjo tudi v naslednjih letih pripeljali do tega, da bodo projekti, ki so sedaj uvrščeni tako v oba proračuna kot tudi v načrt razvojnih programov, tekli tako kot so zastavljeni in da se bodo sredstva zagotavljala po dinamiki, ki jih ta proračun zahteva. zahteva. Pomembno vlogo je tu treba povedati, odigrava v tem smislu tudi Državni svet. Kolega Poglajen, ki ga zdaj ni tukaj, je bil pobudnik razprave na temo četrte razvojne osi in verjamem, da bodo vsi ti akterji tudi v prihodnje budno spremljali kaj se dogaja. Sam pa ocenjujem, ko gledam ta proračun in ga preučujem, da je z vidika projektov, tako izvedbenih kot tudi projektiranj na četrti razvojni osi, zastavljen dovolj ambiciozno. Z vidika trajnostne mobilnosti bom omenil tudi nadgradnjo železniške postaje na Mostu na Soči, ki je nek hub za zgornjo Soško dolino in tu imamo zagotovljena sredstva, tako v letih 2025 kot 2026 za samo projektiranje in verjamem, da bo to sledilo potem tudi nadgradnja s samo investicijo. V tem trenutku pa lahko rečem, da sem zadovoljen, da imamo predvidene investicije na Bohinjski progi, na tistem delu med Jesenicami in pa Bohinjsko Bistrico, tudi vlaganje v samo železniško postajo v Bohinjski Bistrici, ki bo dovolj dovolj pripomoglo k temu, da bo tudi bohinjska proga imela primeren pomen v razvoju naše železniške infrastrukture, kljub temu, da se je dolgo zdelo, da je zapostavljena z vidika tega, da je seveda strateško pomemben drugi tir. Je to na nek način razumljivo, ne smemo pa zapostavljati tudi teh stranskih železniških povezav. Z vidika trajnostne mobilnosti so gotovo v prihodnje pomembni tudi, tudi taki projekti kot je bohinjska, investicije na Bohinjski progi, tako v samo infrastrukturo kot tudi v postaje. To je mogoče tisto, kar sem želel povedati glede same infrastrukture. Izpostavil sem tiste projekte, ki se mi zdijo tukaj najbolj, najbolj pomembni, jih je pa v proračunu tudi seveda še nekaj drugih, kar me seveda tudi veseli. Mogoče bi zdaj prešel na eno drugo temo, rad bi se ustavil pri 16. oktobru. To je dan slovarjev in takrat smo obeleževali desetletnico portala Fran. Sam sem se te slovesnosti, ki jo je organizirala, organiziral Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, tudi udeležil, tam je bila tudi ministrica za kulturo. (nadaljevanje) letih z nekaj preko 20 slovarjev prišel na 45 slovarjev. V toliko slovarjih lahko preko tega portala sedaj iščemo, ima več kot 180 tisoč obiskovalcev na dan. Z njim si pomagamo vsi, ki kakorkoli uporabljamo, mogoče tako kot mi danes tu v Državnem zboru, tudi na višjih akademskih nivojih, z njim si pomagajo tudi v šolah, na univerzah. In to je gotovo eden od temeljev naše identitete - slovenski jezik. S tega vidika me veseli, da je bilo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije pa na Ministrstvu za finance in tudi na Ministrstvu za kulturo dovolj posluha za to, da se je našlo rešitev za težavo, ki je na Inštitutu za slovenski jezik nastala, in da se v letu 2025 zagotavlja dodatna sredstva za Inštitut Frana Ramovša, 300 tisoč je za to namenjenih. Verjamem pa, da bo na podlagi te gotovo konstruktivne debate med vsemi temi deležniki prišlo do rešitve tudi dolgoročno, se pravi, da bomo znali poskrbeti za to, kar je v bistvu temeljni kamen naše identitete, to je slovenski jezik. Na koncu bi se dotaknil še popoplavne obnove, teme, s katero sem se ukvarjal tudi kot minister. Mislim, da smo bili ob poplavah v avgustu lanskega leta lahko vsi ponosni na to, kako smo se odzvali na te poplave, kako je funkcionirala naša civilna zaščita, kako so funkcionirali gasilci, kako je odreagirala, konec koncev, tudi država, Državni zbor in Vlada, ko smo v nekaj dneh najprej spremenili Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in omogočili to, da so v prvi vrsti predvsem občine dobile sredstva za tako intervencije kot tudi za tiste prve najnujnejše sanacije. Mogoče glede na to, da je to izjemno široka in kompleksna tema, tako kot cel proračun, bi s tega vidika omenil samo to, kako smo s finančnega vidika zastavili obnovo in mislim, da je to tudi primer, na katerega smo lahko na nek način ponosni in verjamem, da se bo to skozi leta tudi izkazalo. Iz Evropskega solidarnostnega sklada smo prejeli 428 milijonov evrov, toliko je zagotovljenih sredstev za namen obnove. Oblikovali smo poseben proračunski sklad za obnovo in za ta sklad smo oblikovali tudi namenski vir, to je, skozi Zakon o obnovi in razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev se je pač določilo, da je davek na bilančno vsoto bank, ki smo ga za omejeno obdobje za pet let naložili bankam, verjamem, da s tem niso sicer najbolj zadovoljne, ampak glede na njihove rezultate, kot spremljam, to zanje ne bi smel biti prevelik problem, bo pa to velika pridobitev za vse, ki seveda potrebujejo sredstva za to, da obnovo po tej naravni ujmi, ki nas je prizadela in ki v naši zgodovini ni para, tudi uspešno zaključimo brez sredstev. To se najbrž strinjate? To ne gre. In verjamem sicer tudi to, da je še kar nekaj težav na samem terenu. Predvsem so težave tam, kjer smo že v samem začetku vedeli, da bodo nastale: pri umeščanju v prostor, pri novih pobudah, pri individualnih upravičencih. Vendar tu vidim, da se moji kolegi tako na Ministrstvu za naravne vire in prostor kot tudi v Službi Vlade za obnovo trudijo, in verjamem, da bomo tekom let oziroma tekom časa prišli tudi do rešitev, ki bodo vsem upravičencem namenile tisto, kar jim tudi pripada.

Dobra dokumenta, da dovolj tenkočutno in primerno povezujeta ambicije in potrebe te države, inštitucij in državljanov z realnimi finančnimi možnostmi in zato bom seveda ta proračun oziroma oba proračuna tudi podprl.

Spoštovani kolega Brežan me je nekako mi je dal motivacijo, da tudi sam začnem lokalno to razpravo. Večkrat sem že izrazil pričakovanja s strani te Vlade, da bi vendarle se nekoliko bolj posvetila skladnejšemu regionalnemu razvoju. In spet meni priljubljena aplikacija Apra, ko gledam projekte po regijah, pomurska statistična regija, kot sem že stokrat ponovil, z naskokom na zadnjem mestu s 3983 evri na prebivalca. Zanimivo si je to pogledati. Zdaj ne vem ali res ima Pomurje tako slabe absorpcijske sposobnosti za črpanje proračunskih sredstev, ampak me pa boli, res se me je močno dotaknilo, sicer že pri spremembah proračuna za 23, 22 tudi, ko se je kar nekaj projektov iz statistične regije vrglo ven, kot se temu reče. Zdaj boste rekli, ja, seveda niso bili zreli. Ne me hecati. Majčkeno poznam pravila, da vi ne morete kar tako neke glasbene želje dati v Načrt razvojnih programov. Tu so določena pravila, ki jim zahteve, ki jim mora projekt zadoščati, da se ga lahko uvrsti v Načrt razvojnih programov. In ne mi zameriti, imam občutek, da so ti projekti zleteli ven iz neke maščevalnosti. Tam, kjer so se recimo poslanci koalicije Svoboda, recimo primer kolega Brežan in drugi, dobro povezali, se postavili za za svojo regijo bolj močno, tam so uspeli. Mi enostavno nismo in zdaj vidim, da tudi v naslednjih dveh letih ni prav nobenega upanja, da bi se te številke popravile. upanje umre zadnje. In ko bo naslednja desnosredinska vlada, bomo te krivice statistični regiji Pomurje popravili. Nihče se ne ukvarja s tem, da je med desetimi najmanj razvitimi obmejnimi občinami deset prekmurskih. Nihče se s tem ne ukvarja. In kot rečeno, upanje umre zadnje. Jaz nisem kritizer, kot sem bil prej nekako označen, kritizira Horvat in tako naprej, ne, samo opozarjam, opozarjam in to je moja poslanska dolžnost, ne glede na to, če sem v koaliciji ali opoziciji. Če iz moje perspektive vidim, da kakšne stvari gredo narobe, moram na to opozoriti. Moram, ne glede na to ali sem v opoziciji ali v koaliciji. Da ne bo potem spet, ja, nisem vedel, če prideš iz toplih krajev, nisem vedel ta omrežnina. In da ne bomo potem, ko smo gledali Golobov omrežninski salto, to je naslov iz medija, da ne bo kdo Golobov omrežninski salto, da ne bomo brali, Golobov proračunski salto, za to preprosto glej gre. In ključno pri vsej tej zadevi je seveda zaupanje. Normalno je, da koalicija po neki inerciji zaupa vladi in bo podprla te proračunske dokumente, ja, saj, če ne bi, bi to bila nezaupnica vladi. Kako pomembni so ti dokumenti. Glasovanje o proračunu je pravzaprav glasovanje o zaupnici Vladi, bodimo bodimo In ko gre za zaupanje, kako naj vam zaupamo, ko pa ste tako diletantsko ocenjevali škodo po lanskih poplavah od pol milijarde 5. avgusta do deset milijard 4. oktobra lani. Približno 1880 procentov, za toliko se je ta škoda dvignila. Zelo diletantsko. In kako naj vam zdaj mi zaupamo, kako vam naj zaupamo, ko ste naredili, res je, skrpocalo glede omrežnin? In boste rekli, ja saj to je pa Vrtovec sprejel. Poglejte si Uradni list in boste videli kdaj se je vse ta akt o omrežnina spreminjal - mislim da v zadnjem letu, letu in pol, pet- ali šestkrat, če ne več. Tako, da z naše strani prihajajo zgolj opozorila, nismo kritizerji in z vidika Nove Slovenije, ki upam, da to že veste, zagovarjamo, in to že deset let, jasno, eksplicitno najmanj deset let v svojem gospodarskem programu, ja, ki je star deset let in smo ga letos na kongresu aktualizirali, obnovili in zagovarjamo socialno-tržni model gospodarstva. Socialno-tržni model. Nekateri, predvsem iz skrajne leve nam očitajo, da mi zagovarjamo kapitaliste ali turbokapitaliste ali kaj. Ni res, ni res, socialno-tržni model gospodarstva. In če tu nadaljujem saj vem, da niste spremljali, lahko pa na spletu malo pokukate na spletni portal Nove Slovenije, kjer boste tudi našli, da smo letos na kongresu sprejeli tudi socialni program. Gospodarstvo pravi, da je naš gospodarski program najboljši. Zakaj toliko govorimo o njem? Zato, ker edino preko močnega gospodarstva bomo lahko na nek način zadovoljili, če hočete, če hočete, 2. člen naše Ustave, ki pravi, da je Slovenija socialna država in hvala bogu, da je socialna. Močnejše, ko bo gospodarstvo, bolj bomo socialna država. In najboljša socialna politika, če hočete, je pravzaprav tista politika, ki daje eno sproščeno poslovno okolje, da lahko tisti, ki imajo podjetniško žilico, podjetniško korajžo, ki imajo tudi druge sposobnosti intelektualne in tako naprej, da jih preprosto razvijajo. To je naša ambicija, ne pa da jih non stop omejujemo, omejujete. In zdaj pravite, ja, mi ne, normirancev ne obdavčujemo. Čakajte malo, kaj ste pa potem sprejeli? Kaj ste pa potem sprejeli prejšnji teden? In pravite, nekako napotujete normirance k vodenju knjig, da bodo potem manj plačevali. Res je, Fursovo poročilo je takšno, normiranci plačajo bistveno več, bistveno več kot tisti, ki vodijo knjige, torej na nek način napotujete in jih dodatno administrativno obremenjujete, ker vodenje knjig je nepotrebna birokratska obremenitev. Drži? Drži. In na nek način v podtonu tudi poveste, ja, saj pa se da prihodke tudi oziroma celotno svoje poslovanje tudi davčno optimirati. Mi popolnoma razumemo, za kaj gre, saj to prihaja iz vladnih krogov zelo jasno, iz ministrskih krogov, da se normiranci spreminjajo, zaostrujejo zaradi vaše svete vojne proti zdravnikom, pika. Pika! Nič drugega. Ko govorimo o konkurenčnosti, tu pa res pogrešam, da bi govorili na seji, in tu pričakujem, vsaj do zdaj sem pričakoval, da bi to bila tema, ki bi jo koalicija oziroma Vlada odprla, o ključnih izzivih Slovenije za to razburkano prihodnost. Kaj bo jutri, kaj bo pojutrišnjem, kaj bo čez eno leto, ne vemo, ampak kot rečeno, prava politika mora imeti odgovore na takšna strateška vprašanja. Mora imeti odgovore, tudi na zelo dinamične, zelo dinamično dogajanje na področju geopolitike. To je prava, to je prava politika. Zdaj res je, da že vrabčki čivkajo, da je

Sem hvaležen poslancu iz vrst SD, ki je o tem spraševal tudi premierja. Nato seveda sledijo izgovori, zakaj se tega še ne da narediti. Najnovejša domislica te vrste pravi, da je treba najprej uvesti davek na nepremičnine in morda tudi drugo premoženje, potem pa bomo lahko razbremenili delo. v opoziciji vseh informacij nimamo, ne vemo, kaj strateški svet za davke tuhta. Upam, da bodo te zadeve, kot je obljubljeno, enkrat kdaj že v začetku naslednjega leta dani na svetlo, da bomo videli, kako se bo to res zgodilo. Ampak, brez zamere, ni ga bagra na tem svetu, ki bi vam lahko naenkrat zmetal v oči toliko peska, kot vam ga zmečejo takšne izjave. Medtem ko obljubljate razbremenitev in iščete izgovore, zakaj je še ni, te obremenitve, namreč, obdavčitev dela dejansko povečujete. Najprej ste ukinili postopno povišanje splošne dohodninske olajšave, ki ga je uzakonila prejšnja Vlada. Potem ste odpravili samodejno usklajevanje davčne lestvice z inflacijo, mislim, da je to odneslo dodatnih 125 milijonov evrov, in uvedli nov obvezni zdravstveni prispevek. Pravkar ste res, kar ste že drugič, povišali dohodnino normirancem, naslednje leto pa nas vse čakata še dva dodatna odstotka novih prispevkov za dolgotrajno oskrbo. občani naše občine tudi pričakujejo, da bi imeli kakšen dom z letom 2025, dom starejših namreč, s kakšnimi 25, 26 posteljami, ampak ste rekli, "ne, Občini Črenšovci, kjer je Prekmurje, pa tega ne bo." Je bil že načrt razvojnih programov, bil je zagotovljen denar, ampak ste rekli, "ne, tega pa ne bo." Ja, to ste rekli. rekli. Minister Maljevac je rekel, da za leto 2025 je denar zagotovljen; jaz ga seveda nikjer ne vidim. Upam, upam, ker upanje umre zadnje.

kako bi lahko, kot obljubljate, razbremenili delo, če bi obremenili premoženje. Ne delam na pamet, ampak sem pogledal letno poročilo Finančne uprave Republike Slovenije, Furs, za lansko leto 2023. Ja, kar poglejte si stran 93 tam boste videli, da so davčni prilivi iz naslova davka na premoženje, to so stavbe, prostori za počitek, rekreacijo, v lanskem letu znašali dobrih devet milijonov in pol - to so cifre, devet milijonov in pol izdanih pa je bilo 147 tisoč 633 odločb. Če k premoženju prištejem še plovila, je na isti strani 93 navedeno, da so davčni prilivi iz naslova davka na vodna plovila in dodatni davek od plovil znašali 779 tisoč 397 evrov, izdanih pa je bilo nekaj več kot 8 tisoč odločb. Če k temu dodamo še znesek davčnih prilivov iz naslova NUSZ - to je naša specialnost v Sloveniji, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ti prilivi so namreč znašali 272 milijonov 240 tisoč in izdanih je bilo nekaj več kot 858 odločb fizičnim osebam in okrog 37 tisoč pravnim osebam. Tako ugotovimo, da so davčni prilivi iz vseh treh davkov znašali skupaj 282 milijonov in 607 tisoč in izdanih je bilo skupaj nekaj čez milijon odločb. Furs pa je v lanskem letu pobral -

ki se seveda v glavnem nanaša na stroške dela, kar je skupaj prispevki plus dohodnina za lansko leto 2012 milijard in 806 milijonov. In zdaj, za zaključek moje vprašanje predsedniku Vlade. Če se v letu 2023 zna, to je čisto sklepni račun iz gimnazije ali pa najbrž to že imajo zdaj v devetem razredu, včasih smo rekli uporabne naloge pri matematiki, torej vprašanje predsedniku Vlade: Če so v letu 2023 znašali davčni prihodki iz naslova prispevkov za socialno varnost in dohodnine, kar bremeni plače zaposlenih, 12 milijard 806 milijonov, davka na premoženje in NUSZ pa 282 milijonov 607 tisoč, to je 2,2 % od socialnih prispevkov in dohodnine, o tem govorimo, 2,2 % smo pobrali torej od prispevkov in dohodnine v zvezi z dajatvami na nepremičnine vprašanje - za koliko se mora povečati obdavčitev premoženja ali zgolj nepremičnin, da bo to bistveno vplivalo na znižanje obremenitev plač? Taka zanimiva uporabna naloga. Ob vsem tem pa sem seveda zanemaril dejstvo, da so davki od premoženja torej NUSZ in tudi drugi prihodek občin, kar pomeni, da tega davka ne moreš uporabiti za znižanje obremenitve plač, če pa ga že uporabiš, potem se mora občinam nadomestiti ta izpad? samo opozarjam, da ne bi kdo rekel ja, to pa nismo vedeli, čeprav vem, da Strateški svet za davke, ne vem sicer kdo tam sedi, upam da najboljši davčni strokovnjaki, ki jih premore ta država, da vse to vedo. z velikim zanimanjem pričakujem in v Novi Sloveniji pričakujemo, kako se bo lahko končno delo razbremenilo? Mi smo eno pot pokazali z našo dohodnino, ki ste jo takoj, ko ste prišli na oblast ukinili, ker ste rekli, da bo to ugonobilo, finančno ugonobilo državo. Zanimivo, tudi sindikati vemo kako so politično orientirani, so rekli, smo proti nižji dohodnini, ne vemo pa zakaj so proti, so rekli z drugimi besedami, smo proti višjim neto plačam, ne vemo pa zakaj smo proti tako sindikati. Toliko za ta del. O amandmajih pa potem, ko bo odprta razprava. Hvala lepa.

Predlagani proračunski dokumenti, tako z leti 2025 kot 2026, ki so bili obravnavani v teh dneh na Odboru za finance in ostalih pristojnih odborih. Smo videli, slišali seveda, če smo to želeli slišati, so izredno razvojno naravnani, saj si prizadevajo tako za uravnoteženje interventnih ukrepov, dolgoročnih investicij in pa, kar je še posebej pomembno, trajnostnega razvoja. Kljub energetski krizi in popoplavni obnovi, ki je terjala že več kot 850 milijonov vloženih sredstev, Slovenija ohranja dobre kazalnike. Razvojne kazalnike, tako gospodarsko stabilnost, ki je boljša od povprečja Evropske unije in številnih ostalih članic EU, prav tako je Slovenija zelo uspešna glede najvišje ravni državnih naložb med članicami Evropske unije, ker so prav te državne naložbe tiste, ki so motor gospodarstva in rasti BDP.

precej sredstev. Ključni pogoj za doseganje visokih tehnoloških standardov na področju trajnostne mobilnosti pa je stalno in neprekinjeno financiranje infrastrukturnih projektov ter zagotavljanje pogojev za sorazmerni razvoj tako cestne in železniške infrastrukture. Jaz verjamem, kar nekaj tega je bilo na odboru povedanega, da posamezna okolja niso zadovoljna z zneski, ki so namenjeni za financiranje cestne infrastrukture. Ja, to se na nek način med ljudmi precej vidi. In zato je debata na tem področju, torej pri vlaganjih v cestno infrastrukturo, vedno zelo pestra. Slovenija bo v prihodnjih letih, kot je videti iz proračunov, nadaljevala s pospešeno modernizacijo svoje transportne infrastrukture z znatnim povečanjem tako za cestne kot železniške projekte. V letu 2025 je tako predvidenih že več kot milijarda evrov, medtem ko bo ta znesek 2026 narastel skorajda milijardo To povečanje sredstev bo omogočilo hitrejše izvajanje projektov, izboljšanje prometne varnosti, večjo dostopnost ter prispevalo k razogljičenju tega sektorja, ki je pomemben onesnaževalec okolja. Na področju trajnostne mobilnosti in prilagajanja na podnebne spremembe se s povečanjem finančnih sredstev in vključevanjem novih virov financiranja, kot so na primer črpanje sredstev iz modernizacijskega sklada, širi obseg investicij v projekte za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Zagotavlja se prehod na čistejše vire energije in pa posodobitev industrijskih procesov kot tudi zmanjšanje sredstev za energetske ukrepe, pa odraža, da smo na poti, na dobri poti, da energetsko krizo zapustimo čim manj ranjeni in naslovimo ostale nove trajnostne izzive. Vlada doktorja Goloba je učinkovito mobilizirala sredstva za sanacijo škode po požarih, po poplavah in drugih izrednih naravnih nesrečah in bo nadaljevala z vlaganjem, ne samo v sanacijo, ampak predvsem v nove preventivne ukrepe, ki bodo zmanjševali škodo ob morebitnih naslednjih tovrstnih naravnih nesrečah. Vse to so ukrepi iz tako imenovanega vlaganja v odpornost, ki jo zahtevajo nove podnebne razmere. V ta namen se tako krepi področje trajnostnega upravljanja naravnih virov in se naslavlja stara okoljska bremena. To je še kako pomembno, da se v v bodoče ob podobnih situacijah ne bomo srečevali s takšnimi težavami. V predlogu sprememb proračuna za leto 2025 ima Ministrstvo za naravne vire in prostor tako namenjenih dodatnih 63 milijonov evrov glede na leto 2024, kar pomeni skupno že skoraj 350 milijonov zagotovljenih sredstev za tovrstne namene. V 2025 ima to ministrstvo skupno na voljo 950 milijonov, medtem ko bo v naslednjem letu za to ministrstvo zagotovljenih že več kot milijarda sredstev. Proračunski dokumenti tako potrjujejo razvojno usmerjenost Slovenije in postopni prehod iz kriznih razmer k dolgoročnim trajnostno naravnanim projektom oziroma investicijam. Zeleni prehod, trajnostni razvoj, prilagajanje na podnebne spremembe in zavezanost po poplavni obnovi ostajajo osrednji cilji ministrstev, pristojnih za okolje, prostor in infrastrukturo. glede na že povedano je jasno, da tudi ta vsa našteta ministrstva naslavljajo proračunske prioritete kot so znanje, inovacije, gospodarstvo in odpornost. Z veseljem tudi spremljam in ugotavljam, da smo v Sloveniji res lahko ponosni na nosilca proračunskih dokumentov, to je Ministrstvo za finance in tudi vsa ostala pristojna **46. TRAK. (NB) - tako 2025 kot 2026 še dodatno prilagoditi. Novim fiskalnim pravilom in si prizadevati za zmanjšanje javnega dolga v BDP, kar jim je lepo uspelo. Proračun tako upošteva evropska fiskalna pravila za postopno srednjeročno konsolidacijo javnih financ. V letu 2025 bi naj tako proračunski primanjkljaj znašal 2,6 odstotka od BDP, ja, v naslednjem letu torej 2026 pa le še 1,6 odstotka BDP. To nam je torej po zaslugi vseh ministrstev, tudi vas, ki ste tukaj danes v dvorani Državnega zbora uspelo. Lahko pa spremljamo po Evropi, kakšne težave pri sestavljanju proračunskih dokumentov imajo bolj razvite države, vsaj mislili smo, ali pa mislimo po večini, da so to bolj razvite države od Slovenije, kot so recimo Italija, Francija, pa tudi Nemčija. Tako, da lahko danes res zaupamo v delo te Vlade, ki je ob odličnih rezultatih, če samo omenim, uspelo ustaviti tudi ta oba proračuna, pa res bom omenila določene kazalnike, ki jih premalokrat premalokrat naštejemo kot tiste pozitivne, ki lahko, ki dajejo ljudem optimizem in jim povedo, da je kvaliteta našega življenja v Sloveniji ustrezna, da še narašča in bo tudi zaradi tako razvojno naravnanih proračunov 2025, 2026 se ta kvaliteta še dvignila z ljudmi. Torej danes imamo stopnjo brezposelnosti, ki je rekordno nizka in je pod povprečjem Evropske unije, stopnja inflacije v Sloveniji je izredno nizka, tudi zelo pod povprečjem Evropske unije. V Sloveniji so v gospodarskih družbah rekordno visoki dobički, tudi ko se davki odštejejo, kar govori tudi o tem, da država ukrepe za gospodarstvo pravilno usmerja na prava področja pravočasno. Verjamem sicer, da tisti, ki davke plačujejo v proračun, so zanj vedno previsoki in vedno stremi k temu, da jih optimizira oziroma da zanj postanejo davki nižji, ker vse to dviguje dobiček podjetij, tudi če potem od tega na koncu plačajo davek na dobiček. A vendarle je treba vedeti, da je Slovenija izrazito socialna država in prav je, da je socialna država, saj smo se zavezali, da bomo solidarni, in da bomo naslavljali tudi tiste najranljivejše. In veste, ko pa iščemo javne storitve, od zdravstva, šolstva, do sociale, pa je na tej strani potem vedno nekje zmanjka, in sredstva, ki so v obliki davkov namenjena proračunu, so torej relativno lahko previsoka ali pa prenizka, odvisno iz katerega zornega kota na zadevo pogledaš. Slovenija je v letu 2022 glede rasti BDP še zaostajala za evropskim povprečjem, medtem ko se je že to 2023 spremenilo in je to evropsko povprečje pri tem kazalniku presegla napovedi za 2024, 2025 pa so sploh še uspešnejše. Gospodinjstva in gospodarstvo so v tem trenutku praktično nezadolženi, bančne vloge posameznikov in podjetij so rekordno visoke. Vedno več sredstev imamo v vzajemnih skladih, povečujejo se investicije v raziskave, razvoj, razvijajo se kapitalski trgi. Investicije pa, kot sem že prej omenila, v cestno in železniško infrastrukturo so na ravni, ki so potrebne za normalen razvoj. Začeli pa smo v tej Vladi reševati tudi stanovanjsko stisko mladih, mladih s pospešenim razvijanjem projektov najemnih stanovanj. Vsako leto zdaj Vlada tako namenja 100 milijonov sredstev za reševanje stanovanjske problematike. Najprej so se naslavljale stvari na regulatorni ravni, danes potekajo že se razvijajo že projekti. In torej ta Vlada ni tista, ki je samo v svojih programih predvolilnih, naslavljala stanovanjsko problematiko, kot to sicer počno vse vlade, kot so to sicer počele vse politične stranke do sedaj, torej na ravni volilnih programov, ta Vlada pa konkretno k tej problematiki pristopa tako, da zagotavlja sredstva za reševanje **47. Kvaliteta življenja v Sloveniji je visoka, imamo razvito gospodarstvo, tudi letalski promet se povečuje. Dvig plač se je prav tako zgodil, pa ne samo v okviru plačne reforme, ampak tudi sicer, ker je to odraz visoke gospodarske rasti. Prav tako se Slovenija lahko pohvali z nizko stopnjo revščine. Slovenija je torej, tako kot sem rekla že sedaj uspešna glede nižanja javnega dolga, ki je pomembno nižji kot je na ravni Evropske unije. Ne glede na to, da sta proračunska dokumenta naravnana sicer zelo razvojno, usmerjena v znanost, investicije, razvoj, pa je potrebno pri tem upoštevati tudi to novo fiskalno pravilo, ki je mogoče kakšno investicijo pa le zadržalo še za kakšno obdobje. Kar je pa zelo pomembno ob sicer dobrih podatkih, pa je to, da je Slovenija vse od leta 2021 do 2024 dvigovala minimalno plačo, ki se je tako v tem obdobju povečala za 22,4 povprečna plača za 18,3 odstotke, prav tako je zagotovljena pokojnina, višja v tem obdobju za 20 procentov. In torej vsi ti navedeni podatki, kazalniki, so trenutno res optimistični in pri ljudeh lahko vzbujajo optimizem. Mogoče bi tu omenila še najpomembnejša sistema, ki ju ta Vlada tako preko proračunov kot v samih aktivnostih, torej v procesih, naslavlja, to pa sta zdravstvo in gospodarstvo, pa tudi šolstvo, saj se vsi zavedamo, da bo dolgoročno samo kvaliteten šolski sistem na trg pripeljal kvalitetne kadre, ki bodo odgovorni za nadaljnje dobro življenje, za nadaljnji razvoj Slovenije, slovenskega gospodarstva. Pričujoči proračunski dokumenti, ki jih bom seveda podprla, so korak v smer, v pravo smer, torej v razvojno smer, v optimistično smer. Zato se zahvaljujem v prvi vrsti Ministrstvu za finance in finančnemu ministru ter vsem ostalim ministricam in ministrom s svojimi ekipami, ki ste uspeli pripeljati proračunske dokumente v fazo tik pred sprejetjem, ki so torej pozitivno naravnani, pa kljub temu že upoštevajo novo fiskalno pravilo. Verjamem, da vam je bilo tukaj težko klestiti proračunske izdatke pri upoštevanju tega fiskalnega pravila, a vam je uspelo. In za to bodo verjetno lahko hvaležne tudi naslednje generacije, saj to kaže na zdrave javne finance, na javne finance, ki ne obremenjujejo z zadolževanjem naslednjih generacij. V teh dneh torej, ko se proračuna sprejemata, verjamem, da bi opozicija, če bi bila na oblasti in bi dosegala takšne rezultate, se tudi z veseljem s takšnimi rezultati pohvalila. Gre nam dobro tudi zato, ker ta Vlada, ta ministrstva delajo dobro, sprejemajo potrebne ukrepe pravočasno, sorazmerno in za vse segmente prebivalstva kot tudi za gospodarstvo in negospodarstvo. Hvala lepa.

mislil, da bo malo težje govoriti ob tako lepem hvalospevu te Vlade, ampak potem ne vem, zakaj bi hodili ljudje v naše poslanske pisarne in nas spraševali, zakaj je tukaj to narobe, zakaj je tukaj tam nekaj drugega narobe in tako naprej. Tako jaz trdim, pa ne samo jaz, da vseeno le ni tako oh in sploh, kot želi danes koalicija prikazati, ampak da imamo tudi za leto 2025 kar nekaj problemov, ki jih bomo morali tudi s pomočjo Državnega zbora vsi skupaj rešiti.

kako, na kakšen način in predvsem s čim? In tukaj vidimo paradigmo oziroma razliko med paradigmama prejšnje vlade in pa te vlade. Paradigma prejšnje vlade je bilo zmanjšati davke in ljudem pustiti, da se odločajo o čim več prioritetah. Paradigma te vlade pa je mi vam bomo pobrali davke in mi vam bomo povedali, kaj so vaše prioritete oziroma zakaj se bo zapravljalo. zapravljalo. Če temu ne verjamete, poglejte, prejšnjo reformo Janševe vlade na področju davkov in pa reformo te vlade na področju davkov. Ker pa se želim nekako vrteti glede splošnega dela, o čemer je v tem prvem delu čim več razprave, bom za začetek pri teh hvalospevih koalicijskih poslancev si drznil prebrati povzetek s strani Fiskalnega sveta, ki finančno in ekonomsko negira te slavospeve trenutni koaliciji in napovedanemu proračunu za leto 2025, citiram: "Tako naj bi bilo povečanje primanjkljaja na 1,9 milijard evrov 2025 izključno posledica okrepljene rasti porabe brez interventnih ukrepov, ki naj bi bila z 12 odstotki trikrat višja kot dolgoletno povprečje. predlogih proračunov, je poraba po mnenju Fiskalnega sveta znova zastavljena visoko, kar otežuje celovito oceno." - konec citata. Da ne omenjam potem naprej debato o tem, da nas bo verjetno še glava bolela pri zaključnem računu za leto 2024, kaj vse je bilo narejeno. Skratka, 1,9 milijarda minusa primanjkljaja ali pa večje porabe, kakor želite reči, bo več v letu 2025. To je ta skrb, ki se jo baje greste v vladnih in pa koalicijskih sobanah o tem kako so se prejšnje vlade pretirano zadolžile, vam pa to ne bo uspelo 1,9 milijarde minusa v proračunu za leto 2009. In 1,9 milijarde kljub temu, da ste se spravili, spravile na pridne državljane, ki ustvarjajo, predvsem pa na uspešne obrtnike in pa gospodarstvenike. Skupaj prihodki se povečujejo za 662 milijonov evrov. Ampak kdo to plačuje? Dohodnina, 15 milijonov več, višje plače, višja dohodnina, skratka, kar bodo ljudje zaslužili bodo sploh tisti, ki imajo, bog ne daj, dvakratnik ali pa trikratnik povprečne plače, vrnili nazaj v dohodninsko malho. Davek od dohodkov pravnih oseb 310 milijonov evrov več v državni proračun. Skratka, ljudje naj delajo, podjetja naj imajo super pozitivne bilance, mi pa se bomo usedli na ta davek od dohodkov pravnih oseb in ga dali v proračun in rekli, mi bomo za naše ideje namenili ta sredstva, ne vi gospodarstveniki na podlagi vašega uspešnega dela z vašimi zaposlenimi za vaš razvoj. Naslednja stvar, davek na dodano vrednost, 74 milijonov več pobranega davka na dodano vrednost. Ampak kaj je davek na dodano vrednost? Ljudje imajo solidne plače, gredo v šoping in pri vsakem šopingu plačaš kaj? Davek, ki se mu reče davek na dodano vrednost. Zakaj o tem govorim? Ker imam včasih občutek, da ljudje ne vedo kaj je dohodnina, kaj je davek na dodano vrednost, da je pač to pri vsaki storitvi nek davek, ki gre v državno malho, ki ga potem država, in ne ljudje, preko nižje dohodnine ali preko nižjih davkov plačujejo. Drugi davki na blago in storitve. Iz sprejetega proračuna za leto 2025 iz 138 milijonov na 247 milijonov v predlogu proračuna. 109 milijonov boste več ljudem vzeli preko drugih davkov na blago in storitve. Skratka, ljudje bodo kupovali, država pa bo ploskala. Čim več kupujte, mi pa bomo s tem rekli, kaj in za kakšen namen bomo **49. Naslednja stvar, trošarine. Jaz jim vedno rečem prikriti davek, pa naj si gre to ali na sladke pijače ali na alkohol ali na pogonska goriva ali pa na sladkarije. 180 milijonov več pobranega denarja. Skratka, prej je bilo rečeno, eni želijo ukiniti davke. Ne. Prejšnja Vlada ni želela ukiniti davke, je pa želela prikazati, da se lahko z manjšo požrešnostjo države lahko naredi ta ciklus, kaj, da imajo ljudje več in celo obrtniki in gospodarstveniki lahko vlagajo naprej več, ampak ta Vlada reče, ne, ljudje delate, delodajalci ne pojdite v tujino, ampak tukaj plačujte drage davke. Potem imamo drugi davki in ja, drugi davki sem že omenil. Na drugi strani, torej na eni strani visoki davki, na drugi strani pa na področju EU davkov, EU sredstev, 180 milijonov minusa, namesto da bi bila evropska sredstva neko gonilo razvoja v letu 2025, bodo gonilo razvoja, kot še enkrat, pridni ljudje, ki bodo preko davkov zalagali državni proračun. jaz tukaj sem že na seji Odbora za finance apeliral, ne samo na Ministrstvo za finance, ampak predvsem na Ministrstvo za kohezijo, naj ne čaka s projekti tam nekje konec te perspektive, ko bomo potem v zadnjih dveh letih spet doktorirali, iskali projekte, ker projekti so na vseh področjih, tudi na tistih, ki jih danes koalicija omenja, na področju izobraževanja, zdravstva, znanosti, infrastrukture na področju športa, šolstva skratka ni, da ni, ampak namesto, da bi že v prvem letu ali pa v drugem letu nove finančne perspektive rekli, evo, zdaj pa bomo resno zagrabili, imamo proračun, imamo NRP, imamo načrt za okrevanje in odpornost, minus 180 Milijonov evrov. Ravno prej mi je pisala ena izmed ravnateljic v moji šoli in je rekla, če je kakšna možnost razpisa na področju šolstva in če je možno ta sredstva na področju šolstva obogatiti z evropskimi sredstvi. Sem rekel, ne enega ne drugega v proračunu za leto 2025 ni. Zato s tega mesta poziv predvsem porabniku, ministrstvu za kohezijo dajte s 1. 1. začnite delati, ne delajte minusa na področju EU sredstev, ampak bodite ustvarjalni in počrpajte vse tisto, kar nam Evropa ponuja. Naslednja stvar, tekoče vzdrževanje, to pa gre iz 312 milijonov na 388 milijonov, 76 milijonov milijonov več za tekoče vzdrževanje. In sicer, tukaj je gospa državna sekretarka korektno povedala, da gre večino še vedno za protipoplavne ukrepe. Ampak na eni strani poslušamo, s s 1. 1. do 2025 se področje protipoplavnih urejanj daje v nek drug sklad, ampak tukaj se meče pa v ta isti saldo. Naslednja stvar, investicijski transfer občinam. Zaključni račun leta 2023 - 405 milijonov evrov, ocena za leto 2024 - 258 milijonov, za leto 2025 pa samo 169 milijonov milijonov investicijskih transferov občinam, skratka ljudem pobirate, ampak ta sredstva ostanejo na državni ravni, občina pa kljub, na srečo malo višjemu dvigu povprečnine se lahko za 200 milijonov v dveh letih obrišete pod nosom za investicijske transfere. Zdaj tisti, ki vsaj malo aktivno delujemo na področju lokalne samouprave, vemo kako velik izpad dohodkov je na na tem področju. Skratka, v tem splošnem delu s katerim bomo verjetno imeli vsaj pri rebalansu za leto 2025, ko bo veliko problemov

Tudi na odboru smo razpravljali kje je ta zloglasni Zakon o Šaleški dolini, kje so višje plače, ki je bilo rečeno, da ni vse noter, kje je problematika na področju dolgotrajne oskrbe, kje je stanovanjska politika, ki je nekako skrita v tem splošnem in pa tudi deloma v posebnem delu proračuna. Tako da mene zelo skrbi, da potem, ko se bo enkrat sprejemal zaključni proračun za leto 2025, da bomo na žalost prepozno ugotovili, ne samo, da je bil predlog proračuna preveč preoptimističen, vsaj pri prihodkih, da pa nas bo bolela glava, ko bomo iskali vse konce ene niti in skušali zaključiti proračun in bomo ugotavljali, da reform ni. Še tisti, ki so so v prid državnega proračuna, ne pa davkoplačevalcev, ne glede na to, ali so to fizične ali pravne osebe. Za zaključek me pa skrbi, ker se s proračunom za leto 2025 nadaljuje ta boj, ki ga ustvarjate ali namerno ali nenamerno, ne bom tukaj doktoriral, med javnim sektorjem na eni strani in zasebnim sektorjem na drugi strani. In to je po mojem mnenju zelo zaskrbljujoče, da medtem ko Vlada vlada, se ljudje kregajo iz tega ali prihajajo iz zasebnega ali pa iz javnega sektorja. Da zaključim razpravo pri tem splošnem delu se bom vrnil na svoj začetek. Vse je stvar prioritet. Sam osebno menim, da bi bilo veliko bolj pametno izpeljati veliko boljših, bolj strateških, bolj racionalnih in pa bolj naprednih prioritet v letu 2025, na nekatere bom potem tudi opozoril pri razpravi o posebnem delu proračuna. Skratka, na žalost državljanov bolj verjamem Fiskalnemu svetu, kot pa posameznim pripravljavcem proračuna in me skrbi že sedaj, kaj se bo dogajalo v letu 2025, ne glede na to, ali se bo jutri predsednik Vlade zopet oglasil in obljubil kakšno super novo strateško reformo, za katero pa vemo, kako se njegove strateške reforme končajo, ali jih plačajo davkoplačevalci ali pa so le še ena dvodnevna medijska atrakcija, ki potem izgine. Najlepša hvala.

pristojnosti. Na Ministrstvu za infrastrukturo imamo odprtih več kot 600 projektov s področja cest in več približno sto projektov s področja železnic. Torej, imamo številne projekte, tudi veliko proračunskih sredstev na razpolago za to, da jih realiziramo. Spoštovani poslanec Rado Gladek je postavil vprašanje glede realizacije proračuna. Vsako leto v bistvu se v našem ministrstvu zgodi, da je v zadnjih mesecih leta realizacija bistveno večja, tako je tudi minuli dve leti bila realizacija dodatno preko 300 milijonov evrov. In jaz sem prepričan, da bomo tudi letos tako tudi realizacijo dosegli in porabili vsa sredstva. Res je, imamo številne projekte, na nekaterih se kaj zatakne, ampak to je pri taki količini projektov pričakovano, ampak v bistvu zagotavljamo, da bomo sredstva realizirali in tudi porabili. Hvala lepa.

nameniti področjem našega dela in predvsem odgovoriti na dileme in vprašanja, ki so jih postavili spoštovani poslanci in poslanke. Najprej bi rad povedal, da je za kohezijsko politiko obdobje zadnjega leta ali dveh let bilo zelo težko obdobje, tako kot seveda tudi za Slovenijo v celoti. Namreč, od obdobja, ko smo začeli s programiranjem in potem izvajanjem novega kohezijskega programa in hkrati istočasno zaključevali star program kohezijske politike, so se zgodile v Sloveniji katastrofalne poplave in seveda v luči tega so se tudi številni ukrepi in prioritete nekoliko zamaknile oziroma spremenile. Pa navkljub temu smo uspešno zaključili s črpanjem obdobja 2014-2020 in z lanskim letom pričeli z izvajanjem kohezijske politike 2021-2027. Naj povem, da smo do današnjega dne za to novo programsko obdobje, ki je sicer težko 3,4 milijarde evrov, izdali odločitev o podpori že za 750 milijonov evrov. Se pravi, za 750 milijonov evrov je odločitev o podpori že izdanih, kar pomeni, da se projekti lahko že začnejo izvajati. No, in tukaj pa je morda tudi odgovor oziroma pojasnilo poslancema, gospodu Gladku in gospodu Liscu, ki sprašujeta, zakaj se proračun na postavki kohezije na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj zmanjšuje. Gre za tehnično podrobnost, ki je prav, da jo razložim. Namreč, na našem ministrstvu se kohezijska sredstva, se pravi, evropska sredstva, nabirajo, dokler ni izdana odločitev o podpori. Ko se izda odločitev o podpori, se pravi, izda ministrstvo, recimo temu, dovoljenje za začetek izvajanja projekta, se ta sredstva prenesejo s postavke evropska sredstva na Ministrstvo za kohezijo, na pristojno ministrstvo, ker, kot vemo, kohezijska politika se ne izvaja centralizirano preko ministrstev, ampak preko našega ministrstva, ampak smo mi organ upravljanja, ki dogovarjamo vse pomembne stvari z Evropsko komisijo, sami projekti, razpisi, pa se izvajajo preko resornih ministrstev, se pravi, infrastrukturni projekti preko Ministrstva za infrastrukturo, projekti, vezani na digitalizacijo, preko Ministrstva za digitalizacijo, projekti, vezani na Evropski socialni sklad, v veliki večini preko Ministrstva za delo, in tako naprej. Se pravi, ta sredstva se potem prerazporedijo na resorna ministrstva in mi nikakor ne zmanjšujemo sredstev za kohezijo, ta sredstva so določena, mi kvečjemu spreminjamo dinamiko. V tem konkretnem primeru pa gre zgolj za tehnično podrobnost, da ko se izda odločitev o podpori, se sredstva prenesejo na resorno ministrstvo. In lahko razumemo to ravno nasprotno: manj sredstev na našem resorju pomeni več dela po resorjih, ki dejansko sam program izvajajo. Bi pa kljub temu rad povedal, da pa so pred nami zelo pomembni tedni in meseci. Namreč, do meseca marca je potrebno sprejeti vmesno poročilo, to terja od nas terja Evropska komisija. In to je tudi možnost, ko lahko skupaj pogledamo katere so tiste prioritete, ki so še vedno aktualne iz časa programiranja, se pravi, nekaj let nazaj, in kaj lahko znotraj programa spremenimo glede na spremenjene prioritete. V tem vmesnem času je Evropska komisija uvedla tudi novo platformo Tebe, se pravi platformo, ki na nek način spodbuja rast gospodarstva in konkurenčnost gospodarstva napram ostalim svetovnim velesilam, če lahko temu tako rečem. In v okviru tega bi želeli tudi v Republiki Sloveniji določena evropska sredstva nameniti tej novi platformi, ki bi spodbujala gospodarstvo in razvoj. Kar pa je, spoštovane kolegice in kolegi, za moje pojme ključnega pomena. Veliko je bilo govora o tem, kako bi gospodarstvo lahko spodbudili z zniževanjem davkov. Ne, jaz mislim, da je ključno, da se z nekimi spodbudami, z nekimi pravimi usmeritvami v prebojne panoge lahko doseže rast slovenskega in evropskega gospodarstva. Vsekakor pa, ko je bilo govora o davkih, če se lahko na to navežem, jaz mislim, da si vsi lahko odgovorimo, zakaj so potrebni davki - davki so potrebni, ker je Slovenija socialna država. In jaz verjamem, da vsi želimo, da se še naprej in še bolj vlaga v močno javno šolstvo, močno javno zdravstvo in vse močne javne storitve, **52. TRAK: (TB) - 13.15** (nadaljevanje) dolgotrajna oskrba in tako naprej. In zato govoriti, da bomo lahko bolj uspešni in bolj prodorni, brez davkov ali pa z minimalnimi davki, s tem se nikakor ne moremo strinjati. Navezujem se pa to na to, ker so ravno kohezijska sredstva tista sredstva, ki pa lahko dosežejo nek preboj, nek razvoj, ustvarijo neko dodano vrednost, ki na koncu koncev potem tudi zmanjšujejo razlike v regionalnem razvoju in seveda v razvoju države kot take. Nikakor pa ni prava pot striženje davkov, predvsem tistim najbogatejšim slojem in zato nekako težko razumem kolege iz desnice, ko kar naprej to isto mantro ponavljajo. Bi pa rad odgovoril še gospodu Horvatu, ki ga sicer trenutno ni, ko je izpostavljal razvojno podhranjenost, recimo temu, prekmurske Strinjamo se lahko vsi, ja, da je Prekmurje ena izmed tistih regij, ki razvojno nekoliko zaostaja, bi pa z vidika kohezije rad povedal, da se vlaga v Prekmurje veliko sredstev. Samo za dogovor za razvoj regij bo šlo okoli 40 milijonov iz obmejnih problemskih območij, za kar namenjamo v letošnjem proračunu 14,9 milijona, bo šel tudi kar lep delež v Prekmurje, nikakor pa to ni za nas izgovor ravno zato, ker na Ministrstvu za kohezijo ocenjujemo, da regionalni razvoj ne gre v pravo smer, pripravljamo nov Zakon o regionalnem razvoju, ki bo skušal s horizontalnimi ukrepi zmanjšati te razvojne razlike. Zakon bo v kratkem v javni obravnavi in jaz sem siguren, da bo tudi to lahko korak v pravo smer. Želel bi izpostaviti še področje poplav. Deloma sem o tem že govoril, ampak 428 milijonov evrov je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj uspelo izpogajati iz Evropske komisije iz posebnega sklada, ki je namenjen pač pomoči ob naravnih nesrečah in jaz mislim, da so to zelo pomembna sredstva, ki jih bomo še kako dobro lahko Tako, da toliko za enkrat. Pred nami so številni izzivi na področjih kohezije in jaz verjamem, da je ravno kohezijsko področje neko takih področij kjer se ne bi smeli metati polen pod noge, opozicija in koalicija, ampak, narediti skupaj nekaj, da bi ta razvojna sredstva čim bolj smiselno usmerili v tiste vsebine, ki bodo dosegle, prinesle Sloveniji nek preboj in zmanjševale razlike med regijami. Se pravi, na eni strani je pomembno, da zagotavljamo pomembna sredstva za občine, za lokalne skupnosti, na drugi strani pa seveda za neke res razvojne

Najlepša hvala za besedo. V bistvu je kolega Marko zdaj že povedal kar veliko, ker sem tudi jaz se hotela lotiti. V bistvu, mislim, da ne bi smeli biti presenečeni, da država pobira davke v projektu finančnega opismenjevanja, ki ga pač imamo v osnovnih šolah. To učimo mladino, kajne, da država pobira davke, zato da lahko potem izvaja storitve oziroma nudi storitve svojim državljanom. In gospod Lisec to sva sicer že v soboto, malo danes ponavljamo, se mi zdi, tole sobotno razpravo, ko smo že v soboto ugotavljali, kajne, da trošarine de facto, da so to davek na neželeno potrošnjo, ki, so nas učili, da prenašajo negativne eksternalije na tiste, ki jih povzročajo, tako da ste pa res popolnoma napačno povzeli tole naše stanje glede EU sredstev. Govorili ste o 180 milijonih minusa, EU sredstvih, to je, kolega Koprivc vam je pojasnil kako to gre. Nikakor, Slovenija je v bistvu zaenkrat ali pa predvsem v prihodnjih dveh proračunih, pa de facto, bomo rekli, zmagovalka tega evropskega proračuna, če gledamo, ali pa evropskih sredstev, zato, da bomo na letni ravni plačevali nekje tako 700 milijonov evrov, bomo v državo dobili milijardo 400 iz tega naslova. Tako, da to smo tudi poudarili. Zdaj so, zdaj so na razpolago prav v prihodnjih dveh letih, še sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost,

31. december 2023 je bil namreč zadnji rok, do katerega je bilo treba porabiti sredstva iz prejšnjega večletnega finančnega okvira in v bistvu z istimi ljudmi tako na občinah kot na ministrstvih kot v končni fazi, če želite na terenu, je enostavno nemogoče povečati več kot toliko in lani sem, nedvomno ste to že slišali, da je bil, da je bil lanski proračun, se pravi 2023, z 2 milijardama 200 investicijskih odhodkov in transferov najbolj investicijski proračun v zgodovini. Tako, da tukaj bi želela res samo poudariti to, da je, da pri EU sredstvih gre zgolj za spremenjeno dinamiko, niso pa vsaj zaenkrat nismo izgubili nič evropskega denarja. Vse, kar smo dobili v teh ovojnicah, kohezijskih ovojnicah, vse smo uspeli porabiti porabiti pravočasno. In tudi v svojem izvajanju se je eden od prejšnjih poslancev, obregnil ob načrt za okrevanje in odpornost. mesec smo spet dobili iz načrta za okrevanje in odpornost plačilo naslednjega zahtevka, kar pomeni, da smo zahtevane reforme, zahtevane mejnike, da smo de facto izpolnili in v bistvu na ta način smo dobili 41 procentov tega denarja, ki je na voljo v mehanizmu za okrevanje in odpornost, tako da s tega vidika se mi zdi, da za ta evropski del denarja, da res ni nekih nekih dokazov za skrb, da tako rečem,

problematiziral oziroma ponovno izpostavljal, da smo napačno načrtovali glede Zakona o dolgotrajni oskrbi. Dolgotrajna oskrba je en velik sistem, ki se ki se postavlja na enotni pravni podlagi, na novo. To traja, storitve se uvajajo postopoma, storitve so se že začele uvajati, prispevek se uvaja prihodnje leto, v bistvu je ta, da rečem varovalka, ki je zapisana v zakonu, je mišljena predvsem zato, da se zadeva finančno na en način omeji. Omeji se z do 190 milijoni iz državnega proračuna v skladu s potrebami, ki bodo v posameznem letu. Glede na to, da gre za nove storitve, ki se šele uvajajo, smo naredili projekcije na podlagi torej načrtovanega števila uporabnikov in temu smo prilagodili oziroma je resorno ministrstvo prilagodilo tudi finančni načrt. Značilnost dolgotrajne dolgotrajne oskrbe je tudi, da je ne boste videli samo v državnem proračunu, ampak se bo financirala iz dveh blagajn, in sicer tisti večji del, večina storitev se bo financirala iz zdravstvene blagajne in za to je torej zagotovljena sredstva oziroma načrtovana sredstva v proračunih 2025, 2026 so v skladu z zakonsko dikcijo in v skladu z ocenami pristojnega resorja, koliko koliko bo potrebnih doplačil iz državnega proračuna. Kolega sta pojasnila v bistvu to, mogoče anomalijo, glede tega vedno pišejo tudi novinarji, po navadi, da je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj največji poraženec posameznih proračunov, temu nikakor ni tako, to je zelo jasno povedal že kolega Potem bi pa rada v bistvu poudarila še tole, gospod Lisec, vi ste rekli, da kako se drastično znižujejo investicijski transferji v občine in rekli ste, da denar ostane v proračunu. državni proračun od korone dalje beleži primanjkljaje, eno leto, mislim po posameznih letih, zdaj se znižujejo, zdaj, če se res pogovarjamo tehnično o številkah, so ti primanjkljaji bistveno višji kot občinski, denar ne ostaja v državnem proračunu, gospod Lisec, 13.25** (nadaljevanje) investicijski transfer občinam v letu 2023 rekordni iz dveh razlogov. Eden je bil, da se je zaključevala pretekla finančna perspektiva in da so tudi občine, ki so bile uporabnice teh evropskih sredstev, iz državnega proračuna dobivale ta denar, da so zaključevale svoje projekte. In drugi velik razlog so bile seveda lanske poplave, pa ne samo tiste poplave 4. 8., lani je bilo sedem naravnih nesreč v tej državi. Naravna nesreča ima določen nivo, se pravi, nad katerim zneskom škode je naravna nesreča in občine so prvič v zgodovini dobile predplačila za te naravne nesreče in so dobile 241 milijonov predplačil - zato so bili investicijski transferji v letu 2023 tako zelo visoki. In zato so v, torej iz teh dveh razlogov, se pravi, šlo je za nek, bomo rekli in investicijski vrh in popoplavni vrh nekega cikla, od tod taki zneski. In znesek, ki je načrtovan oziroma ocenjen za letos, je 250 milijonov, kar je še vedno, kar je še vedno zelo visoko, za prihodnje leto je pa načrtovanih, vi ste rekli samo 169 milijonov evrov, ne vidite pa v tem tudi torej sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, iz tega sklada, ki bodo tudi šla občinam še prav v teh dveh letih, torej glede katerih se obravnavata današnja proračuna. Jaz mislim, da smo s kolegi tudi res že v soboto in nedvomno tudi na odborih, ki so obravnavali obravnavali te proračunske dokumente, da smo pojasnili, da smo odgovorili v bistvu na vsako vrstico. Zato ker občasno ali pa večinoma želite v opoziciji prikazati, da ta proračun sestavimo skupaj tako, da pač vržemo ene številke tako kot padejo in potem jih pač vi komentirate. Jaz mislim, da smo vam dejansko razložili vsako vrstico posebej, o kateri ste vprašali in da vam je celo Fiskalni svet, je potrdil, da se prihodke, se pravi, kot jih načrtujemo, da so, da zgodovina kaže, da jih načrtujemo z 99 odstotno natančnostjo, se vsi ti vaši dvomi v proračun se nekako ne zdijo utemeljeni. Ko ste pa še rekli, da bolj verjamete Fiskalnemu svetu kot Vladi, bi pa vseeno rada opozorila tudi na to, da so iz besednjaka Fiskalnega sveta izginile besede o netransparentnosti porabe, po iskanju obvodov. Jaz ne pričakujem, da bo Fiskalni svet kadarkoli pohvalil kakšen dokument; oni razumejo, da je njihova vloga to, da vlade in javnosti opozarjajo, kaj je narobe, ampak mislim, da je že tudi to en tak dokaz, da zadeve niso tako temne kot jih želite prikazati. Nenazadnje spomnim se lanskih razprav v tem Državnem zboru, ko ste razlagali, kaj vse je narobe s tem proračunom kot vidite, danes smo 19. novembra, ga izvršujemo v sprejeti obliki. In v bistvu nič ne kaže, da bo potreben njegov rebalans. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Aha, je še interes, torej vas prosim za prijavo. 13 13 razpravljavcev je prijavljenih, prvi ima besedo kolega Andrej Hoivik, za njim kolegica Alenka Helbl. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Morda malo hudomušno za uvod; sem mislil, da bo moj priimek izziv v tem Državnem zboru. Kolega Gladek gladko prebere vse proračune in tukaj njemu bolj zaupam kot vladni koaliciji, ker kar se tiče financ, se res pozna. Toliko morda za uvod. Kar se pa tiče sprememb proračuna za leto 2025 pa takole. Zdaj, vladna koalicija in tudi kolegi poslanci, ravno sem videl na Instagramu kolegice Lucije Tacer, kako vladna koalicija spoštuje fiskalno pravilo, ker je omejila to razliko med prihodki in odhodki na 2,6 odstotkov, fiskalno pravilo pa priporoča oziroma dovoljuje največ 3 odstotke. To drži. Čestitke. Vendar

In tukaj ste tisti manko krčili, tako da res niste prestopili praga 3 odstotkov. Zdaj, kar se pa tiče davka oziroma dohodnine. Če pogledamo zaključno poročilo za leto 2022 je država pobrala 1,6 milijarde dohodnine, v letu 2023 1,7 milijarde evrov dohodnine, milijarde evrov dohodnine, v 2024 gremo k realizaciji 2,1 milijarda evrov dohodnine in v letu 2025 načrtujete 2,1 milijarde evrov. Zdaj, zakaj sem te številke navedel? Ko je Janševa vlada v letu 2022 potrdila in potem tudi Državni zbor sprejel Zakon o dohodnini se je oglašal takrat poslanec, vodja Poslanske skupine Levica Luka Mesec kako bo država 800 milijonov evrov izgubila, zaradi tega butastega dohodninskega zakona. Kaj je zakon omogočal? Višje neto plače. In v prihodnjem letu, če bi ta novela mini oziroma kar velika reforma na področju plač obstala, bi v letu 2025 vsak s povprečno plačo tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju prejel 1000 evrov povišice. Torej nekdo s povprečno plačo bi dobil 1000 evrov več, tisti z minimalno plačo bi prejel približno 700 evrov več. In vladna koalicija je enega izmed prvih ukrepov naredila to, da je skenslala, uničila to reformo, sicer delno spustila tisto lestvico torej za leto 2023 na 5000 evrih, torej dohodninske olajšave, vendar tiste olajšave, ki bi prišle v tem letu in v naslednjem letu pa opustila. Poglejmo, kje je teh 800 milijonov evrov famoznih izginilo? Ni izginilo. Celo iz leta 2022 na 2023 se je za sto milijonov evrov dohodnine več nateklo v proračun. Toliko o tem, kako je takrat zavajal predvsem sedanji minister za delo, gospod Luka Mesec. Jaz ne bi bil ravno tako optimističen, ko govorite, kako nam gre dobro. Ja, državi gre dobro, kajti rekordni izdatki v vrednosti dobrih 17 milijard evrov, potrošnja bo res velika in lahko rečemo, da gre tudi dobro vladi oziroma vladni koaliciji pri pobiranju davščine, pri pobiranju davkov. Kje pa so reforme spoštovana koalicija? Kje je reforma zdravstva? Kje je reforma pokojnin? In pravzaprav, kje je reforma plač v javnem sektorju? Bolj, ko gledamo zdaj sprejeti Zakon o sistemu javnih plač oziroma plač v javnem sektorju, sam zakonu res nisem nasprotoval, nisem ga pa potrdil. Bolj, ko to gledamo in bolj ko gledamo tiste famozne izjave iz prejšnjega tedna, ko ste nekako prisilili tudi drugi steber, da je na koncu le podpisal kolektivno pogodbo, sicer s pogojem, da se bo normativni del uredil do marca 2025, upam da ste to zapisali in da je to podpisano. Morda bo tudi državna sekretarka ali pa državni sekretar z Ministrstva za javno upravo to potrdil, kot je predstavnik sindikatov, gospod Ferk navajal v medijih. Na koncu pa vidimo, da pravzaprav ni šlo za reformo plač. Kaj ste vi naredili spoštovana vladna koalicija? Povišali ste nominalno vrednost plač v javnem sektorju, gospodarstvo pravzaprav, kjer je večina zaposlenih, približno 800000, ostaja na istem, hkrati pa plačnih nesorazmerij v večini niste odpravili, spoštovana vladna koalicija. Lahko je dvigniti plače, lahko je dvigniti tudi postavko pod bilanco B, 100 milijonov evrov za neprofitna stanovanja, vendar ko ni pravnih podlag kako bi teh 100 milijonov evrov prerazporedili v gradnjo neprofitnih stanovanj, tega pa ni. In ja, tukaj pohvala tudi kolegici Tacer, da sprašujem ministra Novaka ali se kaj dela na področju urejanja prostora? Ali ste sprejeli, spoštovana Vlada, kakšen zakon, ki bi hitreje umeščal gradnjo, na primer neprofitnih stanovanj ali pa tudi profitnih v prostor?

tudi to, da ste za mlade opevali kako bo, tudi minister za finance je opeval, kako bo spremenil Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, nismo videli niti z o tem famoznem zakonu. Tisti naš zakon, ki smo ga sprejeli še za časa naše vlade, torej dve leti in pol nazaj velja, ni najbolj optimalen, to priznam, vendar se tudi name obrača veliko mladih družin, ki rečejo, ja, nekaj ste pa naredili, smo šli na banko, smo povprašali, ali lahko dobimo ta kredit, čeprav ne dosegamo kreditne sposobnosti. In par družin pa že poznam, ki jim je ta zakon omogočil, mladih družin, ki jim je omogočil, da bodo lažje pridobili svoje prvo profitno stanovanje. In jaz menim, da bi kljub vsemu, da še ni teh zakonov na mizi, dajte, spoštovana Vlada, da boste teh sto milijonov evrov davkoplačevalskega denarja res preusmerili v gradnjo neprofitnih stanovanj. Dajte pripraviti zaboga že enkrat ta zakon. Kolikor sem seznanjen, boste plačali 86 tisoč evrov v naslednjem letu in pa pol, torej minister Maljevec bo plačal ta denar za eno pravniško svetovanje, da boste morda celo do volitev, ki ne bodo, pazite, marca 2026, ampak zelo prej uredili to problematiko. In še za zaključek pri tem splošnem delu. Prepričan sem, da ta konstelacija te vladne koalicije, torej Levice, svobode in Socialnih demokratov zadnjič tukaj predstavlja svoj proračun. Kajti, verjamem, da imajo ljudje dovolj Golobove vlade, da imajo dovolj davščin, nenazadnje tudi zveza zveza upokojencev se je končno prebudila, bom rekel grdo, iz zimskega spanja in spoznala, da boste s 1. julijem 2025 vse upokojence obdavčili z dodatnim enim odstotkom od neto In zato verjamem, da bo naslednji proračun za leto 2026 oziroma spremembe proračuna za leto 2026 in pripravo proračuna za leto 2027 sprejemala desnosredinska vladna koalicija z desnosredinskim predsednikom vlade

Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi vsem predstavnikom Vlade, ministrom, državnim sekretarjem! Pred nami je ta predlog sprememb v proračunu 2025. Jaz ko sem do zdaj poslušala vse povedano

da je tukaj raj, ampak je skrita, očitno je zelo skrita. Kajti, nekatere stvari so v nebo vpijoče, ki tarejo ljudi. In to kar smo že opozarjali tudi in je bilo povedano tudi že v našem stališču, da ta proračun, torej predlog spremembe proračuna pač marsikje zaobide, marsikje zaobide ljudi. Najprej bom spregovorila, ker nisem želela govoriti o cestni infrastrukturi, čeprav smo podali kar nekaj amandmajev, pa vendarle. Ob napovedanem je bilo prej očitano s strani koalicije, da želimo sredstva preusmeriti od ljudi v asfalt. Jaz se opravičujem, asfalt ni sam sebi namenjen. Asfalt je namenjen ljudem, varnim potem, dokončanim projektom. V nekaterih lokalnih skupnostih čakajo z dokumentacijo že dve leti, kličejo, prosijo na Direkcijo za cestno infrastrukturo in se nič ne spremeni. Tudi to je del kvalitetnega življenja ljudi nekje na obrobju države. Zato ne bom zdaj tukaj pri cestni infrastrukturi toliko ponavljala. Me pa kar zaboli kot Korošica, namreč, ko slišim izgovore kar naprej, ja, zajela nas je huda ujma. Ja, nas je Še zdaj me boli srce kot Korošica, kot tista, ki je videla, marsikaj, in tudi vidim zdaj marsikaj in tudi ljudje povedo. Tudi je bilo prej povedano, kar se tiče tega, da so že v začetku sami vedeli, da marsikaj ne bo izvedljivo, pa vendar je bilo obljubljenih tisoč in en projekt in tisoč in ena hiša in še koliko več, kaj vse! Zdaj pa smo nekje, ko pogledamo naokrog, so tiste majhne stvari, ki delajo ljudem življenje varnejše, kvalitetnejše in tudi pomenijo zaupanje. Zdaj pa k tistemu, zaradi česar sem se pravzaprav danes, moram reči, tudi prijavila k besedi. Predvsem bi se rada zahvalila koaliciji, ki bere misli nam, opozicijskim poslancem, pa ne samo v tem trenutku, kakšne so naše misli in stališča, ampak celo, kako je bilo nekoč, pred letom 2003. Ampak to branje misli je nepravilno. Zdaj pa k temu, kar je tudi zaskrbljujoče v naslednjem letu, to je dolgotrajna oskrba. Dolgotrajna oskrba, je rekla državna sekretarka, je en velik sistem, ki potrebuje čas. Ja, čas pa tudi gre.

izvaja, čeprav to ni pravilnik, se ne izvaja tako, kot bi se morala. Kar naprej poslušamo lepe besede, tudi zapisane so, pa tudi mi smo dali nekaj amandmajev na to temo, ampak vseeno je treba še enkrat poudariti o proračunu naslednje. Državni zbor Republike Slovenije je torej na predlog Vlade 21. julija 2023 sprejel Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je uzakonil obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Obvezni prispevek,

tudi možnost uvedbe doplačil leta 2028 ali tudi kasneje, če prihodki iz naslova prispevkov ne bodo zadoščali za financiranje vseh pravic in drugih stroškov. In takrat je Vlada zapisala naslednje v zakonu, torej, ocena finančnih posledic, kjer piše: "Državni proračun prispeva sredstva v višini 190 milijonov letno letno (znesek je nominalen in ostaja fiksen v vseh letih)." In nadaljuje: "Tudi pri poglavju financiranja dolgotrajne oskrbe državni proračun prispeva sredstva v višini 190 milijonov evrov letno." Kako to razumemo? 190 milijonov evrov letno v proračunu, okej. No, potem pa pride tista težka finta, s katero pa to seveda zmanjšujete. To je pa 58. člen, kjer pa v prvem odstavku zapišete, da samo del prvega odstavka preberem: "Obveznosti, ki se krijejo iz sredstev obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ter za kritje primanjkljaja iz naslova obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo do 190 milijonov evrov." zdaj imate v letu 2025 100, dobrih 100, 111 milijonov, recimo temu 112 milijonov evrov namenjenih. In tako torej v bistvu ne sledite lastnim zakonom, ne zagotavljate predvidenih sredstev v tej višini, kot je zapisano, in torej računate na sredstva ljudi, torej na tisti prispevek, ki jim ga boste pobrali v letu od 1. julija 2025. Pa ne samo to. Naj spomnimo tudi, da je na podlagi Zakona o dolgotrajni oskrbi s 1. januarjem 2024, torej že skorajda 11 mesecev bi naj to veljalo, v veljavo stopila pravica do oskrbovalca družinskega člana. Zdaj pa vprašajte ljudi, kako dolgo in kako hodijo od Poncija do Pilata, da to pravico uveljavljajo. Koliko ste izdali odločb in koliko se že izvaja v praksi? Namreč, ljudje opozarjajo, **58. ki želijo sistemsko in nekako s svojim delom pomagati pri tej izvedbi dolgotrajne oskrbe, zato ker imajo čut za ljudi in za starejše, opozarjajo na to, da ni izobraževanj za te oskrbovance družinskega člana, da niti še ni razpisa. Kdo bo to izobraževanje izvajal? Kdo se bo lahko prijavil, bo tukaj tudi cel kaos? No, potem pa prihodnje leto, torej 1. julija 2025 pa stopi tudi v veljavo pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in eOskrba in 1. decembra 2025 pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji in denarnega prejemka ter možnost nadomestne oskrbe v okviru pravice do oskrbovalca družinskega člana. Zdaj pa, ker tako kot gremo, greste po polžje se sprašujemo, koliko teh pravic kljub tem sredstvom ki so zmanjšana, bodo te pravice sploh lahko stopile v veljavo. Torej, gre za en pravzaprav čisti nateg. Čisti nateg. Ljudje se tega..., to pričakujejo, ljudje se s to pravico do dolgotrajne oskrbe, torej tako njihovi družinski člani kot sami uporabniki pravzaprav pričakujejo in se bodo počutili ob izvajanju celot, vseh pravic, vseh storitev varne. No, če to ni za ljudi? Zdaj pa, če nadaljujem. Boste torej pobirali s 1. julijem 2025 že prispevek 1 procent, tudi od tistih, ki bi naj torej to pravico dobili pa so 40 let delali. O tem bomo tudi v petek več spregovorili, torej boste pobirali davek, vendar izvedba še ne bo mogoča. To pa je uspeh. To pa je raj. To pa je tisti skriti raj, ko lahko živimo, ne vem, če kdo lahko živi od besed. Na papirju je marsikaj v redu, marsikaj sprejmemo, podpišemo.

tem, vsaj v tem primeru ste sprejeli, torej niste sprejeli naših amandmajev zato, da bi to izvajanje teh storitev pospešili, da bi to lahko z več denarja tudi naredili. Očitno ga ni dovolj. Vi sicer ste odgovarjali, Vlada je odgovarjala pri vseh amandmajih kar se tiče za dolgotrajno oskrbo z enakim odstavkom, ampak, ki seveda, pač pravi, da je dovolj, ampak to očitno pomeni, da storitev ne bo. Tisti, ki poslušajo, spoštovani državljani, storitev ne bo v v takšni meri kot je v zakonu zapisano, ker že zdaj z eno storitvijo zamuja Vlada že skorajda celo leto, in to boste rekli, da je za ljudi. Večkrat smo slišali, da jemljemo tudi pri različnih socialnih transferjih. Še enkrat bom povedala, zelo premišljeno smo se lotili vseh teh predlogov, tudi zato, ker želimo, da so projekti za ljudi, in če je bilo povedano, tudi kar se tiče cest, da je več kot 600 infrastrukturnih projektov, navsezadnje se po teh cestah vozijo tudi vsi državljani Republike Slovenije, tudi tisti, ki bodo skrbeli za starejše na domovih, vsi tisti, ki delajo, pa četudi delamo,, kot je bilo včeraj na tisti zloglasni seji Odbora za delo rečeno, da smo si izbrali turbo kapitalizem, danes smo pa slišali, da je pravzaprav ta tako imenovani turbo kapitalizem tako zelo dober, in kaj vse ponuja razvoj, torej ponuja razvojni program države, v kar pa seveda jaz osebno in tudi mi vsi skupaj dvomimo. Tako, da tudi jaz

kjer pač se ministrstvo, vem, da se zaveda težav, ampak denarja pa ni. Denarja očitno pa ni, tako da poskrbimo za vse tiste,

Hvala lepa za besedo. Najprej bi spomnil kolega Hoivika, ki je očitno prevzel tisto kristalno kroglo, ki napoveduje neke apokaliptične prihodnosti, da se je že, to kroglo je prevzel od kolega Grimsa, da se je že dostikrat izkazalo, da ta krogla ni najbolj zanesljiva in bi bilo dobro, če bi zamenjali način napovedovanja prihodnosti, ker jaz osebno sem prepričan, da tudi naslednji proračun bo pripravila ta Vlada. Jaz bom govoril o eni izmed prioritet te koalicije, to je zdravstvo. Torej, 30 let pometanja pod preprogo vseh težav, ki so se nakopičile, ta koalicija je pravzaprav prva, ki rešuje. Ko sem govoril z eno skupino zdravnikov a propo, zdravniki so dejansko naši partnerji, ne pa sovražniki, kot jih na vsak način hoče prikazovati koalicija, opozicija, je ta skupina zdravnikov rekla, no, saj se ne strinjamo popolnoma z vsem, kar ta koalicija dela na področju zdravstva, vendar je pa tista, ki se je prva rešila, odločila reševati to problematiko. zdravstvo, veseli me, da proračun, ki ga pač danes obravnavamo, ohranja povečan obseg sredstev, tako za leto 2025 in tudi za leto 2026. V predlogu proračuna imamo 766 milijonov, ki so razporejeni predvsem na, po prioritetah in najpomembnejši delež, je namenjenih za izvedbi pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja in pa za kritje stroškov vseh teh bolnišničnih zdravil, presejalnih in preventivnih programov, transplantacij, dializ in tako naprej. Veseli me tudi, da deset milijonov evrov namenjeno digitalizaciji zdravstva oziroma e-zdravju, ker se mi zdi ta program zelo pomembna pridobitev našega zdravstva in velika pomoč pri vstopanju in komunikaciji pacientov z zdravstvenim sistemom. Visok delež je predviden tudi za izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev, kar je približno 14 procentov tega zdravstvenega proračuna in v tem okviru se financira plače mentorjev, pripravnikov, sekundarjev, stroške specializacije zdravnikov in podobno, in še posebej je pomembno, da se razpisuje dodatek za specializacijo iz družinske medicine in klinične psihologije, ker tudi v okviru tako imenovanega deficitarnega zdravstva prepoznavamo, še posebej tisti, še tukaj pomemben dodaten deficitarni del. Temu sledijo sredstva za investicije, kar 13 procentov tega proračuna. Tukaj se mi zdi tudi meni, kot je bilo že omenjeno, zelo pomemben ta amandma koalicije v zvezi z Onkološkim inštitutom v Ljubljani. 6 procentov sredstev se namenja zdravstvenemu varstvu nezavarovanih in socialno ogroženih oseb, to je pač pomemben delež za reševanje tega perečega vprašanja in pa namenjen javnemu zdravju, preprečevanju in odkrivanje kroničnih bolezni, duševnemu zdravju in podobno. Torej, to je tisti pomemben preventivni del, ki je tukaj tudi precej izpostavljen. če zaključim ta del z dodeljenimi sredstvi za področje zdravstva in načrtovanimi ukrepi. V okviru predstavljenih prioritet lahko zagotovimo kakovostne, dostopne in uporabnikom prijazne zdravstvene storitve, jasno, s sodelovanjem z vsemi deležniki v zdravstvenem sistemu. S tem omenjenim pa dejansko koalicija nadaljuje prizadevanja za ureditev sistema zdravstva. Dostikrat poslušamo, da pač tukaj ni bilo nič narejenega. Jaz menim, da ravno nasprotno, bilo je narejenega precej in to precej več kot v zadnjih 30 letih. Na primer izpostavil bom samo nekatere pomembne zadeve. Zakon o duševnem zdravju, kjer smo poskrbeli za ustavno skladen zakon, ki najranljivejšim pacientom, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost, omogoča dostop v varovane oddelke in podobno. Bil je sprejet pravilnik o poklicnih boleznih, kjer smo bili vrsto let pravzaprav rekorder pri slabi detekciji teh poklicnih bolezni in zdaj se omogoča dejansko, da lahko tisti, ki jih ta stvar prizadene, uveljavljajo pravice, ki jim gredo iz tega naslova. Bila je sprejeta strategija obvladovanja demence do leta 2030, to je pomemben stopnja naprej, ker vemo, da na tem področju je zadeva zelo, zelo pereča in v stalnem trendu trendu napredovanja. Ukinili smo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sprejeli zakon o interventnih ukrepih in pa jasno tudi tujim zdravstvenim delavcem omogočili lažji dostop na trg dela. S tem blažimo tisti kadrovski primanjkljaj in kadrovske težave, ki jih ima, pa ne samo zdravstvo, jasno, tudi ves sistem socialnega varstva v naši državi. Uvedli smo na primer vključevanje vseh zdravnikov v javni zdravstveni mreži, tudi koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno varstvo in pa jasno omogočili tudi izredne razpise na tistih še posebej deficitarnih področjih. Na zelo pomembnih zadev je bilo krepljenje mreže nujne medicinske pomoči, kjer se jasno vzpostavlja 15 novih satelitskih urgentnih centrov. Tukaj že, se že dogajajo zadeve in v začetku drugega leta se bodo v večini primerov že ti centri začeli vzpostavljati, mislim, da je vzpostavljen zdaj zaenkrat že v Kočevju in na ta način se bo razbremenilo sedanje urgentne centre, skrajšal čas prihoda reševalne ekipe do pacienta pa tudi zdravnik bo tam, kjer se ga dejansko potrebuje. Dobili bomo floto, namensko floto helikopterjev, kar bo omogočilo še bolj učinkovito reševanje življenj. Zdaj v okviru te redne seje imamo tudi na sporedu obravnavo Zakona o kakovosti v zdravstvu, kar se mi zdi tudi en pomemben ki nas pač daje spet na en višji nivo in nas približa ostalim evropskim državam, kjer imajo ta problem že dolgo urejen. S tem se zagotovi višjo stopnjo pacientov in jasno posledično tudi njihovo zaupanje v zdravstvo. Še bi lahko našteval. Menim, da pač ta proračun, ki ga sprejemamo zdaj, zagotavlja nadaljnje izvajanje nalog koalicije na tem področju in ga bom vsekakor podprl. Hvala.

Bilo je rečeno prej, da rastejo ta proračun, da zdaj že 17 milijard, ampak to je normalna situacija. Vsako leto se bodo proračuni, se pravi prihodki in odhodki, pač zvečevali in s tega stališča mislim, da to ni nobena novost. Zdaj, zakaj se zvišajo, ali samo zaradi inflacije ali tudi zaradi nekih drugih stvari, je druga stvar, vsekakor pa, kar se tiče tega proračuna,

Jaz se bom v moji razpravi bolj osredotočil na lokalne skupnosti, na občine, ko je bilo tudi dosti govora o tem, da dohodnine, recimo dohodnine, kot smo lansko leto pač spremenili ta ukrep prejšnje vlade, smo samo prosili, da se dohodnina pač zniža do 5000 evrov, recimo, ne do tistih, ki je bilo predvidenih 11. Vsekakor pa je treba povedati, da z zniževanjem dohodnine tudi občinam manj pripada, ker vemo, da 54 dohodnine gre v primerno porabo. Tako, da s tega stališča je tudi rečeno, da to je taka veriga, ki se prepleta. Potem po drugi strani se bi lahko zgodilo, da se bi v pogajanjih z Vlado pa med občinami lahko zgodilo, da se bi pač povprečnina usklajevala malo drugače kot se je zdaj usklajevali. Zdaj smo recimo sodili na 771 evrov in večina slovenskih občin je to sprejela kot dobro stvar. Vemo, da ZOS tega ni sprejel, ampak če gledamo po številu občin, ki jih je v ZSDU, v / nerazumljivo/ je v končni fazi, mislim, da samo 15 občin tistih, ki tega sporazuma dejansko ni podpisalo, ker tudi občine so v ZMOS in so tudi v ZOSU in so v SOSU, se pravi, v vsakem primeru spadajo v neko organizacijo, ki je ta sklep pač sprejela. Tako, da jaz sem vesel, da so občine sklenili kompromis z Vlado, kajti dostikrat se je zgodilo v prejšnjih pogajanjih, da se to ni doseglo in je Vlada pač po svojih zmožnostih, po svoji volji rekla kakšna bo povprečnina. Pa bi se mogoče tu malo osredotočil na gospodarstvo pa davke pa prispevke. Glede na izkušnje, gospodarstvenik sem bil 40 let in po vsej verjetnosti obremenitve so za vsakega delodajalca previsoke ali pa so pač visoke. Vemo da, jaz zelo ločim osebno prispevke, ki jih plačujemo delodajalci pa delojemalci za ZPIZ, za pokojnino, pa za zdravstvo, od davkov, ki jih tudi plačujemo na plače ali pa iz vseh drugih dohodkov. Tako, da s tega stališča moram reči, da tam 1998 ali 1994 je bilo pač določeno oziroma izbrano odločeno, da se prispevki za pokojnino delodajalcu zmanjšajo s 15,5 na 8,85 %. In od tam tudi izvira ta manko, ki ga zdaj že kar nekaj deset ali pa 20 let vlečemo in dejansko razliko vsekakor krijemo tudi iz proračuna. Tako da v vsaki fazi, če ga krije iz proračuna, je denar moral, je moral da s tega stališča recimo od takrat naprej, če se to ne bi zgodilo po vsej verjetnosti, bi zdaj imeli čisto drugačno situacijo in bi tudi delodajalci mogoče drugače gledali in se ne bi toliko na to spotikali ali pa oni, ki si mislimo, da zelo malo plačujejo ali pa da plačujejo premalo. Vsekakor mislim, da je delodajalec vesel in zadovoljen, če ima zaposlene delavce. In zdaj v plačni reformi, ki smo jo zdaj sprejeli za javni sektor, pričakujem tudi, da bodo tudi gospodarstveniki temu sledili v večji ali manjši meri, kajti sem prepričan, da če bo plača takšna kot je pa zdaj dogovorjena, minimalna, je tudi razvoj omogočen. Pa mogoče bi tudi to začel, da z minimalno plačo, ki smo jo sprejeli v tej vladi, pa še prej, recimo, je bila Levica, kar se tega tiče, to zelo aktivna. Jaz bi gledal na minimalca z dveh vidikov. Po eni strani z dvigovanjem minimalne plače se gospodarstvo ali pa težka industrija seli v kraje, kjer pač so nižje plače.

da ostali ljudje, ki smo tu, se pravi, spet imamo neko željo, da bi dvigovali, zviševali taka delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Se pravi, motivacija bo mogoče večja in bomo prej uspeli doseči, da bomo tu pri nas ustvarili delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, kar vsi tudi želimo. Davek na nepremičnine, je bilo tudi govora dosti o tem, z davkom na nepremičnine. Je jasno, državni proračun se polni, tako ali drugače. Bilo je rečeno, da zdaj pobiramo NUSZ, davek na nepremičnine nepremičnine zdaj ni uveden, ampak bi nadomestil davek nadomestilo stavbnega zemljišča in po nekih izračunih je bilo rečeno, da je to taka mala cifra, nekih 230 milijonov samo, da s tem sigurno ne bi mogli pomagati (nadaljevanje) potem gospodarstvo manj plačevalo. Ampak to so koraki, saj mi ne vemo koliko bomo tega davka potem dejansko pobrali, kako bomo izračunali. Že pred leti so hodili posamezniki okoli od hiše do hiše pa so merili tlorisne te enote, pa še zdaj ne vemo ali je ta enota prava ali ni prava. Skratka, po vsej verjetnosti je treba to zagriziti in če bomo mi zagrizli prvi, bomo pa zopet zagrizli prvi. Tako da jaz v vsakem primeru, vem, da opozicija, koalicija, vsak zagovarja svojo zgodbo in jaz bi samo pri tej zgodbi bil malo bolj optimističen. In logično je, da opozicija ne more podpreti proračuna, to je normalno. Tudi mi ne bi sprejeli, če bi vi to predlagali pa bi bilo kakšen bi že bil. Ampak vsekakor so pa pokazatelji, ki kažejo številke, so takšne. Da pač smo mi v tej situaciji na dobri poti. Kvaliteta življenja v Sloveniji je visoka, to lahko kaj reče ali pa da ni, je visoka, to bi vsi priznali. Gospodinjstva in gospodarstva je nezadolženo, govorim v primerjavi z Evropo, bančne vloge posameznikov in firm so rekordno visoke, skupaj čez 40 milijard evrov imamo denarja, kapitala recimo na bankah, ki je potencial za vlaganje v naš razvoj. Potem se vidi v tem našem proračunu, da povečujemo sredstva za investicije v raziskave in razvoj, kar mislim, da je to zelo dobro in to bi vsi želeli, da to delamo. Dvig plač v javnem sektorju se bo prelevil v povišano porabo, sigurno, če bodo imeli več denarja, bodo tudi več trošili in to bo zopet ta veriga, ki bo pospešila in bo pač več denarja se nateklo z DDV, recimo. Kar je pa za mene zelo pomembno, smo včeraj na Odboru za delo tudi govorili, pa smo se kar malo tako bolj kregali, prepirali, mi imamo najbolj nizko stopnjo revščine med državami Evropske unije. Se pravi in naša država Slovenija je solidarna, socialna in mislim, da moramo na tem graditi našo prihodnost in če je to po vsej verjetnosti bi morali biti zadovoljni, da spadamo v zgornji del. In jasno, ni pa vse idealno, in po vsej verjetnosti je tudi prav, da ni idealno, ampak tako, ko gledajo koalicija oziroma opozicija negativno, gledamo mi v plus, v pozitivno. Z optimizmom je treba delati naprej, ker če ne bo optimizma, če ne bo nekih razvojnih potencialov, ne bomo nič investirali, bo nas vse skupaj strah kaj bo zdaj drugo leto. Nekdo je rekel, ne vem kateri, kaj bo pa drugo leto. To bi morala Vlada vedeti, to bi morali mi vedeti, težko bomo vedeli kaj bo drugo. Leto, mi imamo zdaj pač neke predpostavke, takšne kot so, takšni so prihodki, takšni so odhodki. Če bo pa točno tako, kot piše, pa veste, da v življenju ni nikoli tako. Tudi, ko smo sestavljali te lokalne zadeve, pa finance, se pač planira kaj bo, v realnosti se je pa to mogoče potem 70, 80 odstotkov to realiziralo. Vse ostalo je bilo pač tako in smo predstavili v naslednja leta. Pa še eno stvar sem nekje prebral, ker se mi zdi zelo pomembna. Ko bo neka, decembra, mislim, da je to povedal gospod državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo, decembra bo predstavljena študija OECD, se pravi o reviziji slovenski industriji, industrijske strategije, ki denimo prinaša zelo zanimiv pogled. Slovenija zagotavlja višjo stopnjo podpore gospodarstvu v obliki nepovratnih virov in davčnih olajšav, kot druge države Evrope in sveta. To so podatki, ki bodo nam pokazali, kje smo dejansko, ali mi vlagamo v gospodarstvo, ali ne vlagamo v gospodarstvo, ali smo negativni ali smo pozitivni. Torej v vsakem primeru je naš cilj, da v prihodnosti razbremenimo gospodarstvo. Se strinjam. Vedeti pa moramo tudi to, davki so mus, to je stvar, ki je bila od nekdaj in je tudi sedaj in brez davkov bomo težko javno zdravstvo obdržali, pa javno skrbstvo pa vsaj kar se tiče javnih stvari. da jaz mislim, da moramo biti zadovoljni in da ne smemo graditi na tem. Osebno sem prepričan, da z zmanjševanjem davkov ne bomo zmanjševali revščine. To sem prepričan. In to mislim, da je stvar, ki je pač treba za njo stati. Jaz Jaz bom ta proračun oba vsekakor z veseljem podprl. Bi pa samo to na koncu rekel, da moramo gledati bolj veselo, optimistično v prihodnost pa bo nam vsem lažje.

Oba dokumenta proračunov, tako sprememb proračuna za leto 2025, katerega smo (nadaljevanje) in proračun za leto 2026, ki je deležen vse pozornosti. Oba dokumenta sta trendovsko, ponavljam, trendovsko razvojno in socialno naravnana. Ko omenjam trende, naj ponovno spomnim na sledeča dejstva, ki so se upoštevala pri oblikovanju obeh dokumentov: imamo eno najnižjih stopenj inflacije v EU območju, imamo nadpovprečno gospodarsko rast, dolg države se znižuje, dvig plač v javnem sektorju se bo odrazil odrazil v povišano potrošnjo in tudi to se bo poznalo pri delovanju podjetij. Ta del je pripomogel k temu, da se je k načrtovanju pristopilo ambiciozno, kot nam je očitano, da je ta proračun oziroma da sta oba dokumenta preveč ambiciozna. Jaz mislim, da je prav, da smo ambiciozni, kajti samo s tem lahko dosežemo tiste cilje, ki si jih zadajamo. Tudi nizka brezposelnost je odločilno vplivala na sestavo. Imamo najnižjo stopnjo revščine. Kdo meri stopnjo revščine bolje od trgovcev? Trgovci so tisti, ki s svojimi instrumenti hitro ocenijo trg in priložnost, na katerem bodo nastopali.

Nadpovprečno vlagamo v železniško infrastrukturo, to se ni zgodilo od 50. let prejšnje države, takšno vlaganje še nikoli ni bilo v infrastrukturo. Tukaj krepimo v prvi vrsti tudi primestni promet, kajti vemo, da so obremenjeni in da so vse prioritete usmerjene v to, da bo čim več potnikov namesto z avtom prišlo v centre z vlaki. Vzpostavljamo vzporedni sistem financiranja za razvojno ogrožene občine. Zelo pomembno je to ker s tem imamo tudi večji nadzor nad delovanjem upravljanjem s premoženjem, ki ga izvajajo lokalne skupnosti. Tukaj bomo vzpostavili senzoriko, ki bo hitro odreagirala in bo v prid občin, ki so razvojno ogrožene. Imamo rekordne bančne vloge posameznikov, podjetij, preko 40 milijard denarja imamo v bankah; to dovolj zgovorno pravi, da smo tudi bogata družba. Državljani odgovorno vlagamo več v vzajemne sklade. Država zelo dobro skrbi in krepi kapitalski trg, imamo tudi rekordne investicije v raziskave in razvoj. Učinkovito izvajamo protipoplavne ukrepe, ki seveda stanejo, ampak kljub temu so naše kalkulacije pravilne, da bomo to krizo prebrodili, da bomo vlagali več v varstvo pred naravnimi nesrečami in se temu primerno zavarovali. Krepimo pravično socialno politiko, in to ne na škodo gospodarstva. Kolega iz Nove Slovenije je zatrdil, da je samo močno gospodarstvo tisto, ki jamči, da bo ta država tudi dovolj socialna. Jaz se s tem ne bi strinjal. Imamo primer, svetovni primer, najboljšega, najbolj blestečega gospodarstva, Združene države Amerike. Tam je socialna politika praktično v ozadju, niti se ne prepozna niti ne meri učinkovitost vlaganj

Kmetijstvo razumemo kot razvojno panogo, kmetico ali kmeta pa kot poklic prihodnosti. Na programu Kmetijstvo ukrepi za stabilizacijo trga, kamor sodijo programi prilagajanja podnebnim spremembam, je skoraj 17 milijonov več, na programu kmetijstvo ukrepi za razvoj podeželja je 14,5 milijonov več, na programu gozdarstvo 8,6 milijona in na programu ribištvo je skoraj 4 milijone več. To nam daje dovolj upanja, da sta ta dva dokumenta zastavljena ambiciozno, pravično in pa izvedljivo. Skratka, kvaliteta življenja v Sloveniji je visoka, zato si zaslužimo, da se lahko kdaj s tem tudi pohvalimo. Bodimo optimisti. Hvala lepa.

Kot danes že nekajkrat rečeno, danes obravnavamo proračuna za leti 2025 in 2026, takoj na začetku naj povem, da kot vodja Poslanske skupine Socialnih demokratov sem s tem proračunom zadovoljen, kar pomeni, da smo kot stranka s proračunom zadovoljni. Proračun 2025 in tudi proračun 2026, oba proračuna tangirata vsebine katerim smo se kot koalicija teh strank na začetku tega mandata zavezali. Navsezadnje vsi, ki smo že nekaj časa v politiki in smo že sprejemali in sprejeli tudi nekaj proračunov se lahko spomnimo pretekla leta, ko je bila debata tudi v javnosti, ko so se sprejemali proračuni zelo burna. Danes lahko ugotovimo, da ta debata v teh dveh proračunih v javnosti in v posameznih segmentih družbe praktično ne poteka na način, da bi katerikoli segment bil s proračunom nezadovoljen, kar lahko pomeni samo eno, da je proračun 2025 dober. Navsezadnje to, da je proračun dober, morda priča tudi dejstvo, da imamo zelo malo vloženih amandmajev. Sam sem poslanec že nekaj časa in vem, koliko vloženih amandmajev je bilo na preteklih proračunih, govorimo tudi o številki 250, 300, tukaj pa je približno 60 amandmajev, ki jih je seveda po večini vložila opozicija, kar je še dodaten dokaz, da je tudi opozicija na nek način s proračunom 2025 zadovoljna. Seveda bi se lahko pogovarjali o nekih detajlih znotraj proračuna kjer bi posameznik lahko bil nekoliko manj zadovoljen, ampak generalna ocena je, da je proračun dober. Temu prikimava tudi opozicija, kot rečeno, z zelo malo vloženimi amandmaji. Ker je opozicija danes večkrat omenila tudi Fiskalni svet. Res je, Fiskalni svet je tisti organ, ki pregleduje javne finance, pregleduje načrte države, tudi proračune in Fiskalni svet za ta proračun ni prižgal rdeče luči, prižigal je rumeno luč, opozarja na določene zadeve, rumena luč pa, ko se mi usedemo v avto, vozimo avto, vemo, kaj pomeni, samo morda nekoliko upočasniš, si nekoliko bolj previden, ne pomeni pa to rdeče luči, ki pomeni tudi na semaforju, da se je treba ustaviti. Bi pa samo še nekaj spomnil, bilo je rečeno s strani opozicije, da v tem primeru verjame Fiskalnemu svetu. To je čisto legitimno. Naj pa samo opozorim, da je ta isti Fiskalni svet tudi v isti sestavi imel pomisleke tudi, ko so sami vodili Vlado, pa takrat Fiskalnemu svetu niso verjeli, danes pa Fiskalnemu svetu verjamejo. Torej bi priporočal opoziciji, da ima, ko je na poziciji enake vatle in ko jih Fiskalni svet opozarja na netransparentno, kot je dejala državna sekretarka na Ministrstvu za finance, na netransparentno trošenje javnega denarja nekoliko bolj pozorni, če bodo seveda še kdaj vodili to vlado. vlado. Sem pa jaz v tem parlamentu, tudi v vlogi koroškega poslanca, tega nikoli ne pozabim in tudi kot koroški poslanec lahko rečem, da sem zelo zadovoljen s tem proračunom. V roki držim NRP, (nadaljevanje) in v tem načrtu razvojnih programov, če se nisem uštel, je kar za 40 milijonov evrov namenjenih za državne ceste na Koroškem. Toliko denarja, namenjenega za Koroško, ki je bila od leta 1991 zapostavljena, ni bilo v zadnjih 10, 15 letih. To tudi pomeni, da bodo v letu 2025 in tudi 2026, katerega bomo sicer obravnavali kasneje, mimogrede, v letu 2026 je v NRP za 22 milijonov evrov teh sredstev, toliko sredstev še ni bilo in seveda to pomeni, da bomo imeli, da bomo imeli na Koroškem, v Mežiški dolini, ogromno odprtih delovišč. To na žalost za tamkajšnje prebivalstvo pomeni tudi ogromno semaforjev, zastojev in bi jaz tukaj tudi prosil vse Korošice in Korošce, da so pri tem strpni, ker to pomeni samo in zgolj eno in to je, da bomo mi obnovili dejansko večino ali pa skoraj vse državne ceste in bomo v letu 2025, 2026, 2027 dobili morda tisto, kar bi si zaslužili že desetletje prej, pa vendarle vsaka, vsaka tudi slaba stvar, kot so bile lanske, avgustovske poplave prinese tudi marsikaj pozitivnega. Na Koroškem, ki je bila najbolj prizadeta, smo imeli ogromno škode, vendar pa so te poplave pomenile tudi to, da je Vlada, v kateri sedimo tudi Socialni demokrati, namenila ogromno denarja za popoplavno sanacijo in ne samo za popoplavno sanacijo, ampak tudi za kasnejši razvoj, bil je tudi sprejet zakon o sanaciji in razvoju. In jaz sem prepričan, da bodo občine znale tudi počrpati ta denar. Morda bi opozoril na dejstvo, da so nekatere občine, kot so Črna, Mežica, Prevalje, ki so dobile tudi že vnaprej akontacije denarja, morda dobile nekoliko malo denarja. Jaz razumem formulo, izračun za formulo, morda bi te občine potrebovale še kakšen milijon, dva več, vendar verjamem, da bomo to oziroma, da boste Vlada kot izvršilni organ, seveda skupaj z vsemi župani, znali rešiti in da se bodo tudi projekti, ki so jih župani prijavili, na podlagi 99. člena prej omenjenega zakona, znali izvesti in da bomo prebivalke in prebivalci na Koroškem čez leto 2, 3, bolj bolj zadovoljni s stanjem naše infrastrukture kot smo bili do sedaj. Tako, da jaz pod črto lahko za leto 2025 oziroma s proračunom 2025 in 2026 rečem, da sem zadovoljen, če pa zadeve ne bodo šle v smeri kot smo si začrtali, navsezadnje tudi v proračunu, pa spoštovana Vlada, bodite prepričani, da bom prvi, ki bom v parlamentu ostal in opozoril na dejstvo, da zadeve ne gredo v pravo smer. Hvala.

vzgoja in izobraževanje. Po mojem mnenju, ne samo na mladih, tudi na znanju svet stoji. V predlogu sprememb proračuna za leto 2025 je predvideno, da bo imelo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje skupaj z Uradom za mladino, Inšpektoratom za šolstvo na voljo kar desetinko milijarde evrov, kar je za 212,2 desetinki milijona evrov več od sprejetega proračuna in predstavlja 12,5 odstotkov vseh izdatkov državnega proračuna, za leto 2026 pa znaša 2,3 desetinke milijona evrov, kar predstavlja 13,4 desetinke odstotkov vseh izdatkov državnega proračuna. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sledi zastavljenim prioritetam in koalicijski zavezi oziroma pogodbi. Gre za pokrivanje že sprejetih zakonskih obveznosti, transfere za delovanje javnih zavodov, subvencije za vrtec, subvencije za malice učencev in dijakov, kosila učencev in drugo. Še naprej zagotavlja sredstva za investicije v šolski prostor, stroške za projekte energetske sanacije srednjih šol, ki se sofinancirajo iz načrta za okrevanje in odpornost, **66. TRAK: (SC) – 14.25** (nadaljevanje) katerih nosilec je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 4 odstotkov sredstev namenja za rezervo za rezervo za plače zaradi prenove plačnega sistema in pa nato še sredstva za dvig finančnih spodbud za učiteljski poklic. Če se samo spomnimo lanskega sporazuma med Svizom in Vlado, ki je ne, pomeni pozitiven premik za 16 odstotkov. Sedaj sprejeto plačno reformo, ki za kadre v vzgoji in izobraževanju ravno tako prinaša pozitivne spremembe. Pomočnici vzgojiteljice naj bi se izhodiščna plača dvignila za 386 evrov, učitelju začetniku pa za dobrih 450 evrov. Na tem mestu zato tudi pohvala Vladi za sprejem te zahtevne reforme. Prav tako se z amandmajem koalicijskih strank povečujejo sredstva za štipendije za pedagoške poklice in sicer v višini 710000 evrov v letu 2025, v letu 2026 pa je za ta namen že predvidenih 750000 evrov. Prav tako se povečujejo povračila šolnin učiteljem za programe dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, za pridobitev dodatnih kompetenc za poučevanje. Ministrstvo bo še naprej zagotavljalo dostopno in kakovostno vzgojo in izobraževanje za vse, kar vključuje tako skrb za kakovostno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja, skrb za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, še posebej nas čaka velik izziv na področju inkluzije, kjer so že vidni premiki. Nadalje se sredstva namenjajo ukrepom za povečanje vključenosti predšolskih otrok v vrtec, kot so brezplačni vrtec za drugega otroka, ki je sočasno v vrtcu s starejšim sorojencem in brezpogojno brezplačni vrtec za tretjega in nadaljnje otroke iz družine ter krajši programi v vrtcih za otroke, ki vrtca še ne obiskujejo. Sredstva se namenjajo tudi za krepitev izobraževanja odraslih. Tukaj govorimo o osnovni šoli za odrasle in v svetovalni mreži, potem zagotavljanje pogojev za večjo športno aktivnost učencev in mladine. Naj ob tem še omenim, da je Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem namenilo rekordna sredstva na področju športa, še zlasti v športno infrastrukturo. Sredstva se namenjajo tudi za aktivnosti namenjene privabljanju mladih za učiteljski poklic in za dvig ugleda učiteljskega poklica in izvajanje razvojnih aktivnosti. Glede visokega šolstva in znanosti moram poudariti, da se prihodnji proračun glede na sprejeti proračun povečuje skorajda za 10 odstotkov, proračun za leto 2026 pa se, potem še za nadaljnjih 7 odstotkov povečuje glede na proračun za leto 2025, pri čemer bo še velik del sredstev v letu 2026 šel za izgradnjo Narodne univerzitetne knjižnice dva, NUK2. Pohvalne so še investicije v prenovo študentskih domov tako v Mariboru kot v Ljubljani in v Kopru in seveda tudi v fakultete. Izpostavim lahko Medicinsko fakulteto in Veterinarsko fakulteto, obe sta del Univerze v Ljubljani. Tudi delež vseh sredstev na področju na področju znanosti v BDP, ki jih planirajo vsa ministrstva, se v letu 2025 povečuje za 9 odstotnih točk glede na sprejeti proračun v letu 2024. Ob tem je višina sredstev, planiranih v predlogu proračuna 2026 najvišja do sedaj in predstavlja povečanje deleža v BDP za 9 odstotnih točk glede na leto 2025. Sicer pa tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije sledi zastavljenim prioritetam, krepitvi in utrditvi stabilnega financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti, podpori odličnim raziskavam in najuspešnejšim raziskovalcem v mednarodnem prostoru in povečanju vlaganj v raziskovalno infrastrukturo in opremo. Naloga države, če želi ne samo gospodarstvo, ampak tudi družbo ohraniti konkurenčno je vsekakor ustvarjanje okolja, ki spodbuja novo znanje na način, da preko javnih politik poskrbi za ustrezno infrastrukturo, kakovostni izobraževalni sistem, ustrezno zakonodajo ter predvsem ustrezne in dolgoročne vire financiranja, ki so primerljive z drugimi državami. Nekoč so bili najbolj pomembni produkcijski faktorji zemlja, delo in kapital, danes pa to ključno vlogo prevzame prevzemata Menim, da proračun, ki je pred nami, temu sledi, zato ga bom seveda z veseljem podprla. Družba znanja je družba vseh nas. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Lucija Tacen ima besedo in za njo magistrica Tamara Kozlovič. Izvolite. Hvala predsednica za besedo. Danes obravnavamo proračun za leto 2025 in 2026. Ko pomislim na proračun, se mi mogoče zdi zanimivo deliti z javnostjo kako to izgleda, ko mi dobimo v proračun v poslanske skupine. Po navadi za seje dobimo mapce, v tem primeru pa pridejo škatle, tako da je kar izziv, za kot posebej nove poslance, razumeti ta dokument in v bistvu se res poglobiti, da vidimo, kam vse gre denar, ki ga v enem letu zberemo v Sloveniji. Ravno iz teh vidikov kompleksnosti pa mislim, da je današnja razprava še posebej pomembna, da poslanci iz različnih vidikov pokomentiramo proračun, kam se vlagajo sredstva, kje so možnosti za izboljšavo in kaj se nam zdi, da je bilo dobro upoštevano. Najprej za kontekst, o kakšnih številkah govorimo, za leto 2025, torej naslednje leto bomo v Sloveniji dobili v državni proračun prihodkov okvirno 15 milijard evrov, odhodkov pa bo za okvirno 17 milijard evrov, kar pomeni, da bo okvirno dve milijardi primanjkljaja. kot so že omenili nekateri pred mano, to izpolnjuje tiste standarde za fiskalna pravila, ki jih Evropska unija zdaj po koncu kriz zahteva ponovno, da jih spoštujemo, zato da so naše javne finance vzdržne. To je zelo pomembno za vse tiste, ki bomo več časa živeli v tej državi, da bomo lahko nekako, da bo naša družba lahko rasla in da se ne bomo preveč zadolžili. Proračun ima tri prioritete: zdravstvo, odpornost in varnost in pa znanje in inovacije. Sama mislim, da so to tista ključna vprašanja, ki jih imamo v današnji družbi, ne glede na to, na kateri strani politike smo in zato mislim, da so tudi prava, ker so namenjena primarno tistim glavnim potrebam, ki jih imajo državljanke in državljani. Torej 15 milijard evrov. Kam gre ta denar? Ko sem razmišljala o tem, sem ocenila, da bi bilo smiselno, da se oprem na nekatere ključne točke, ki sem jih sama in ki jih jih je tudi Gibanje Svoboda kot stranka v času preden smo bili izvoljeni v Državni zbor, izpostavljalo in v bistvu, da preverimo zdaj, če res dajemo denar tja, kamor smo govorili. Jaz sem kot predstavnica mladih celo kampanjo izpostavljala štipendije. Predvsem to nepravičnost med prejemanjem državne in Zoisove štipendije, ki do tega mandata ni bila možna. Letos pa beležimo prvo leto, ko lahko študentje in dijaki prejemajo tako državno kot Zoisovo štipendijo. Zoisova štipendija je namreč namenjena nagrajevanju izjemnih dosežkov in vesela sem, da od letos naprej, ne glede na socialno ekonomski status tvoje družine lahko dobiš nagrado, če izkazuješ izjemne dosežke, za to gre 17 milijonov v naslednjem letu. Prioritetno investiramo v znanost 21 milijonov razvojnih programov, devet milijonov nerazvojnih raziskovalnih programov in devet milijonov raziskovalne infrastrukture. Tukaj je še ena potem obljuba, ki je ključna in je gotovo ljudje niso pozabili. To so stanovanja. In s tem proračunom, prvič, zagotavljamo stabilno financiranje za stanovanjsko gradnjo, sto milijonov od zdaj naprej za deset let. Mislim, da je to zelo pomemben korak naprej. In pač vesela sem, da tudi tiste obljube, ki so nekateri govorili, da so neuresničljive, dejansko s tem stabilnim financiranjem uresničujemo. Sledi plačna reforma, ponovno težek izziv, katerega se niso upale lotiti vlade v zadnjih desetletjih. Zdaj pa smo uspeli doseči

dolgo ni lotil nihče. Ponosna sem, da smo to izpeljali in da so tudi v proračunu sredstva temu namenjena. Medgeneracijsko sodelovanje - začela sem z mladimi, te poudarke pa zaključujem s starejšimi, z dolgotrajno oskrbo, ker se mi zdi to en civilizacijski premik in v tem proračunu se namenjajo sredstva tudi za to. Letos bomo začeli zbirati prispevke, ampak vemo, da do poletja ne, in za to morajo biti določena sredstva zagotovljena s strani države. Prioritete so torej usklajene s tem, da gradimo neko Slovenijo za prihodnost, Slovenijo, kjer bomo imeli ljudje lahko neko varno življenje v lepem okolju, ampak hkrati tudi okolje, ki je stimulativno, kjer lahko raziskujemo, iščemo rešitve, da nam bo vsem lahko v prihodnosti bolje. Morda ena zadeva, ki se je veselim in upam, da jo bomo poskušali nasloviti v naslednjih letih, to je pa optimizacija državne uprave in s tem notranjega nadzora proračunske porabe, da bomo tudi kot država čim bolj učinkovito in smotrno porabljali naša sredstva. Menim, da bomo lahko tudi denar, ki bi ga tukaj prihranili z vse bolj vestnim delom, namenili nujno potrebni razbremenitvi plač v prihodnosti. Hvala.

predvsem v treh vsebinah. Prva je narativ, ki ga je opozicijski poslanec v razpravi navrgel, kot češ da je ta Vlada nalašč metala ven projekte, in celo ta narativna gradila iz maščevanja. In se jaz ob tem vprašam, komu se je Istra v zadnjih vladah, v zadnjih desetletjih tako zamerila, da so vse investicije na področju prometa kar zmetali ven in je morala priti ta Vlada, da jih je prepoznala kot potrebne. In lahko danes s ponosom rečem, da je v proračunu 2025 in 2026 terminska vpadnica, bertoška vpadnica, Šmarska cesta. To so vse investicije, ki že leta dušijo slovensko Istro, pa ne samo nas, ki tam živimo, namreč, mi težko pridemo do doma, ostali se odpravljate na dopust in bentite, ker tam stojite ure in ure v kolonah. zdaj, če je prejšnja Vlada ali pa prejšnje vlade, če so delale na bazi maščevanja, je to zame veliko, veliko razočaranje. In če ste vi tako delali, vam zagotavljam, da ta Vlada tega zagotovo ne počne. Namreč, nam so pomembni čisto vsi, vse državljanke in državljani, in tudi vseh 212 občin v Sloveniji. Sloveniji. Ko sem kandidirala za poslanko, sem v svojem programu skupaj z ostalimi kandidati, danes poslancem Janevom, ministrico Matejo Čalušić, smo se zavzemali za tri prioritete, to je voda, železnica in ceste. Torej, za ceste sem že povedala, da v proračunu 2025 in 2026 so končno uvrščene, in ne samo, da so uvrščene, terminska vpadnica se praktično danes že gradi. In to so vse investicije, na katere čakamo desetletja, ne eno leto ali dve leti, ampak desetletja. Druga je železnica. Mislim, da mesec, dva nazaj smo v Državnem zboru sprejeli Zakon o drugem tiru, če skrajšam naziv, v katerega smo postavili temelje za gradnjo vzporednega tira, o čemer tudi že ptički čivkajo na vejah. In spet, do te Vlade teh pravnih podlag, da se začne graditi z vzporednim železniškim tirom, ni bilo. Danes so. In ne samo, da so te podlage, ampak tudi

torej, gre za investicije, ki nenazadnje ne služijo samo nam iz Istre, ampak tudi širše. Tretja prioriteta, ki smo si jo mi zadali in smo veseli, da se v bistvu realizira in to vidimo tudi v proračunih, ki jih danes obravnavamo, je vodooskrba. Verjetno se še vsi spomnite leta 2022, ko smo se mi tresli ali bomo sploh imeli pitno vodo ali ne, ali bodo mogli gospodarstva, torej naša podjetja, ki tu delujejo, zapreti svoja vrata, beležiti izgube in ne, ni prišlo do tega. Prvič zato, ker se je takrat vlada z ministrom Brežanom zelo hitro odzvala in zagotovila takoj prevoz cistern z vodo na to sredstva za kratkotrajne ukrepe. In kaj je pa sedaj še zagotovila in to se odraža tudi v naslednjih proračunih, ki jih danes obravnavamo, tudi zagotovila sredstva za srednjeročne ukrepe, torej za zagotovitev vodooskrbe in stabilnega vodnega vira, ne samo za Istro, ampak tudi Kras. In ko bo do teh investicij prišlo se nam več ne bo rabilo tresti in bati ali bomo imeli kaj za piti, ker vemo, da je voda vir življenja. Zdaj, druga stvar, ki me je zmotila pri razpravah poslancev opozicije je očitek, da ta Vlada ni zagrabila vseh investicij, resno. Absolutno laž, mirno lahko rečem. Ta Vlada, jaz si upam trditi za vsa ministrstva, je še kako resno pristopila k izvedbi vseh investicijskih projektov, ki so bili v proračunu in ki so tudi v danes obravnavanih proračunih, seveda pa ne more biti ta Vlada kriva za slabo planirane projekte, za slabe projektne dokumentacije, kot denimo, da se ne predvidi, da se bo dvigalo ustavilo v vseh nadstropjih, da se ne predvidi v načrtih preventive v primeru potresa in tako naprej. Zdaj, jaz verjamem, da tudi opozicija se strinja, da ni vredno izvajati oziroma ni smotrno izvajati investicij, ki so bile že pomanjkljivo nastavljene in žal ta Vlada se je s tem morala ukvarjati, je mogla preveriti vse dokumentacije za izvedbo posameznih investicij in seveda tam, kjer je ugotovila, da so le te pomanjkljive, napačno splanirane in karkoli, je mogla spremeniti dinamiko, kar je pa državni sekretar oziroma več državnih sekretarjev bolj podrobno pojasnila. Tako, da še nek narativ ki po moji oceni ne pije vodo. In potem je še tretji narativ, jaz pravim temu politična interpretacija. Omenjena je bila aplikacija APRA. Vsem svetujem, da si jo pogledate, res zelo zanimiva aplikacija. Jaz jo to redno spremljam in seveda ta aplikacija s podatki, ki jih navaja, omogoča, kot sem že rekla, politične interpretacije oziroma bolje rečeno, temu zavajanje in manipulacije. Rečeno je bilo in je bil podatek izpostavljen, če se ne motim, kako Pomurska statistična regija na prebivalca dobi najmanj sredstev, ker tako kažejo številke, ampak glejte, to je res čisto manipuliranje. Treba je iti v vsebine projektov, ker denimo za Maribor je predvidena gradnja UKC, torej investicijske klinike, negovalne bolnišnice, pa to ni samo za Mariborčane, to je za celo Slovenijo, za širšo regijo. In kaj zdaj, Mariborčani bodo dobili več sredstev, če tako interpretiramo te podatke, tako da to absolutno ne drži. In v navezavi, recimo, če pogledam regijo iz katere jaz prihajam, kjer piše, da je kar 20 tisoč 342 evrov na prebivalca, je spet čisto zavajanje, če bi rekla, v Istra je dobila največ denarja. Seveda ga ni, zato ker v ta sredstva je predviden tudi največji infrastrukturni projekt v tej državi, več kot dve milijardi to je drugi tir, ki pa verjamem, da se vsi strinjamo, da ni namenjen samo nam Istrijanom, ker dejansko verjetno ta **70. TRAK: (VP) kdo drug uporabljal kot mi. Tako, da jaz predlagam, no, opoziciji, da glih neha tako zavajati in manipulirati, ker ne drži. Ko greš v drobovje in gledaš nekako število projektov po regijah in ko gledaš vsebine in odmisliš tiste projekte, ki so širše, torej nekega nacionalnega, regijskega pomena, torej pokrivajo več občin, ne samo tam, kjer se dobesedno gradi, je, mislim, da ta Vlada dokazala, da ji je pomemben skladen regionalni razvoj

Hvala. Doktor Luka Omladič, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost, imate besedo, izvolite. Najlepša hvala. Torej v predhodnih razpravah je bilo s strani opozicije izražen nekoliko dvom v izvajanje politik in pravic Zakona o dolgotrajni oskrbi, torej zakona, ki bo, kot določa to Zakon o dolgotrajni oskrbi, v prihodnjem letu delno njegove storitve financirane iz proračuna, delno pa iz sredstev, ki se bodo nabrala iz prispevka za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Če smem, bi poskušal te dvome nekoliko zavrniti. Namreč mislim, da smo na dobri poti, na zelo dobri poti, da bo prihodnje leto dejansko leto, ko bo ta reforma dolgotrajne oskrbe prenova storitev za starejše, ki jo čakamo že leta, že desetletja, končno pravzaprav prinesla prinesla tiste ključne spremembe, ki jih potrebujemo za dobro ljudi, za dobro starejših. Za to imam tudi dobre razloge, če smem reči, in ti razlogi so, da Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil lansko leto sprejet v tem Državnem zboru, se je letos že začel izvajati in moram reči, da je to, ta zakon uspešen, da se izvaja dobro, da pravzaprav prinaša neposredne in otipljive dobrobiti našim starejšim ne glede na to, kaj včasih slišimo morda tudi iz nepoznavanja. Ampak tukaj so številke pač jasne. V letošnjem letu, odkar je zakon v veljavi, imamo iz pravice iz te prve pravice, ki je letos uveljavljena, že 600 novih uporabnikov dolgotrajne oskrbe v storitvi oskrbovalca družinskega člana, torej 600 naših državljanov, državljanov, ki pravzaprav dolgotrajne oskrbe prej ni bilo deležnih, jo je letos po zaslugi izvajanja tega zakona deležnih in to na način, kakršnega pravzaprav prej pred tem zakonom nismo še poznali, torej na način, da je ta storitev v nekem smislu brezplačna brezplačna oziroma financirana iz zavarovanja. Na takšen način do zdaj dolgotrajna oskrba še ni bila, ni bila poznana. In tudi dinamika, po kateri se zakon uveljavlja, torej število ljudi, ki pravzaprav vsak mesec dobijo to storitev, je dobra in je blizu sto novih uporabnikov na mesec. V tem trenutku, kot rečeno, smo pri 600 novih uporabnikih in še pač 475 je tistih starejših uporabnikov prejšnje storitve družinskega pomočnika, ki so bili prevedeni. Tako, da tudi po vseh projekcijah, ki smo jih ob pripravi zakona naredili, je dinamika točno takšna kot jo pričakujemo in število uporabnikov bo več kot tisoč in, kot rečeno, ta dinamika je sto, skoraj sto na mesec. To pomeni, pač praktično za en mali, manjši dom za starejše ljudi vsak mesec dobi oskrbo,

ko pridejo še ostale storitve dolgotrajne oskrbe v veljavo, v izvajanje. Ena izmed njih, izredno pomembna za razvoj te storitve, je dolgotrajna oskrba na domu, ki jo bodo ljudje lahko začeli koristiti julija prihodnje leto. Torej, številni uporabniki današnje pomoči na domu, če se bodo odločili, bodo lahko in bodo upravičeni, bodo lahko koristili sedaj dolgotrajno oskrbo na domu, ki spet bo za upravičence pravica krita iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in zanjo ne bo potrebno doplačilo, kakor je v tem trenutku za pomoč na domu. Prav tako bo v prihodnjem letu mreža izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu se razširila, se, bi rekel, zgostila po celotni državi in segla tudi tja, kamor pomoč na domu morda danes še ne seže. Konec prihodnjega leta, torej decembra prihodnjega leta pa prične veljati ta pravica iz Doska, torej pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji. Kar pomeni, da bodo uporabniki, da bodo, stanovalci, uporabnice in uporabniki domov za starejše, tisti, ki so ki so kategorizirani kot uporabniki storitev, danes pravzaprav ob svojem pristanku avtomatično prevedeni v storitev dolgotrajne oskrbe v instituciji, v domu. To pomeni, da za razliko od situacije danes, ko pravzaprav celotno oskrbo in bivanje plačujejo iz lastnega žepa, razen pač v primerih, ko tukaj priskočijo na pomoč občina bo celotno oskrbo, celotna oskrba pokrita iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Torej, ljudje bodo ti upravičenci, uporabniki bodo od decembra prihodnje leto pravzaprav iz žepa plačevali samo

stopi v veljavo pravice do eOskrbe. Vsi, starejši od 80 let, bodo avtomatično upravičeni brez kakršnegakoli ocenjevanja, posebnega presojanja bodo vsi starejši od 80 let upravičeni do eOskrbe. Preprosto povedano, recimo tiste zapestnice, ki jo lahko bo uporabnik nosil in bo pravzaprav zagotovila mu večjo varnost, njemu in tudi tistim njegovim svojcem, če bi slučajno prišlo do kakšnega, do kakšne nesreče. Tako da dejansko mislim še enkrat, smo na dobri poti. Sprejem tega proračuna bo omogočil nadaljevanje te reforme, nadaljevanje izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi. Poleg ostalih, bi rekel politik za starejše, med njimi naj omenim izgradnjo in obnovo mreže domov za starejše, to je izredno pomembno. V prihodnjem letu, v tem proračunu namenjamo za to 41 milijonov evrov, kar je pravzaprav ob sprejemu proračuna največja vsota do zdaj, ko je bila ob sprejemu proračuna, kdaj je namenjena za domove za starejše in prihodnje leto je pač ta načrtovana vsota še večja. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, da končno pridemo v neko situacijo, ko bo pravzaprav vir za izgradnjo in obnovo mreže domov za starejše vsako leto, bi rekel, v nekem obsegu, kakršen je potreben, predvidljivo zagotovljen in bomo lahko dejansko pač, bi rekel, načrtovali investicije in gradnje tako, kot je to potrebno, ne tako, kot se je večkrat dogajalo v preteklih letih, ko pravzaprav smo bili odvisni od nihanj tudi sicer ob zelo dobrodošlih dobrodošlih evropskih sredstvih, ampak tisto dejansko kar potrebujemo je nek stalen proračunski vir, da bodo investicije lahko na pravi način se načrtovale in tekle in to pač ta proračun tukaj zagotavlja. Hvala.

zavajam, ko berem, gledam aplikacijo APPrA, tudi meni ljuba, mislim, da sem prvi začel o aplikaciji APPrA govoriti in hvaliti Ministrstvo za finance. Veste, jaz nisem kriv, če je aplikacija takšna, da pač pokaže financiranje projektov, gre za poglavje oziroma zavihek projekti po regijah. Tako, tako pač aplikacija kaže. Jaz razumem, da UKC ali pa Onkologija Maribor, ki sem si jo sam prizadeval v prejšnjem mandatu, res sem hvaležen, da gre zadeva naprej počasi, ampak enkrat bo, da je tudi za Prekmurje oziroma Pomurje, pa da je UKC Ljubljana tudi za Pomurje, pa je Valdoltra tudi za Pomurje, kajne. Toliko. Najbrž imamo svobode, da lahko izbiramo zdravnika, kako že, tam, tistega, kjer si ga želimo, ker je najboljši. Ali to deluje ali ne, najbrž ja. Je pa to dejstvo in to mene kot nekoga, ki prihaja iz Pomurja, boli in jaz imam res občutek, občutek imam, da smo res daleč, daleč od Ljubljane in da se mi pomurski poslanci toliko bolj moramo matrati za vsak fičnik iz državnega proračuna. Res, pomagajte mi, da bom spremenil to mnenje, kajne. Recimo, če tu je zdaj državni sekretar z Ministrstva za solidarno prihodnost, bo povedal, ali bomo naslednje leto gradili dislocirano enoto Doma starejših Rakičan v moji občini ali pa moram občino zamenjati. Minister, pristojen za to, je povedal, da je denar za leto 2025 zagotovljen, dobre tri milijone. Objekt je država kupila že pred časom. Kaj se zdaj tam dogaja, ne bom niti govoril, kajne. Naprej, recimo, zakaj takšen občutek. Vse to se potem nekako človeku nalaga. Moja občina je zaprosila Ministrstvo za kulturo za neko majčkeno finančno pomoč, ker imamo en projekt, Kleklovo leto. Saj vem, ne poznate zgodovine, tudi jaz se tega nisem učil, razen potem kasneje v lastni režiji. Jožef Klekl, ki se je rodil točno pred 105 leti, je ključna osebnost, / znak za konec in zbiramo zdaj denar, saj bomo hodili od hiše do hiše, da zberemo denar za zbornik, kjer bomo objavili razprave iz znanstvenega simpozija. Ministrstvo za kulturo je gladko zavrnilo vlogo naše občine. Pač ni denarja, kajne. Pa ne rabimo 20 tisoč,

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav prisotnim gostom, ministru za finance in ostalim prisotnim sekretarjem iz Vlade! Torej, če se najprej dotaknem enega citata, in sicer drugačne prioritete, na primer predsednik Vlade Robert Golob ob predstavitvi sprememb proračuna 2025 in predloga proračuna 2026 pove, citiram: "Varnost in odpornost, na eni strani krepimo varnost, tudi sredstva v vojaške in obrambne izdatke, predvsem pa tudi sredstva v civilno zaščito in reševanje. Na drugi strani ne zmanjšujemo tempa pri sredstvih, potrebnih za poplavno obnovo in razvoj. Vse to so naše prioritete in vse te prioritete kljub zaostrenim fiskalnim pogojem, poudarjam, kljub zaostrenim fiskalnim pogojem uspešno integriramo v proračun za naslednji 2 leti 2025, 2026." Sedaj kot sem rekel, različne prioritete. imamo, seveda, ta Vlada ima legalno drugačne prioritete, kot je imela prejšnja vlada. Prejšnja vlada je poskušala zagotavljati odlične pogoje za gospodarstvo in danes se to nekako vidi, ampak kljub vsemu je pa za malenkost začela zadeva, gospodarstvo, ohlajati, tako da tudi razumem izredne razmere poplav in ostalih problemov, ki so prišli vmes in ta Vlada nekaj rešuje. Ampak druga zadeva pa je, da zaradi poplav, to kot je govoril tudi gospod Horvat pred menoj, da zaradi poplav mi ne moremo umikati in prekinjati tistih nevarnih odsekov infrastrukturnih projektov, ki so bili začeti

so na nas podali prošnje, kot naši državljani, kot predstavniki državljanov, dela državljanov in mi smo podali nekatere amandmaje, da bi vsaj malo, če rečem, omilili infrastrukturni, obljubljeni infrastrukturni projekti seveda zamaknili. In to mi je priznala na ministrstvu oziroma na matičnem delovnem telesu infrastrukture ministrica za infrastrukturo in tudi danes je gospod Rajh tukaj to priznal, da so se pač zaradi poplav določene stvari zamaknile. Ampak glejte, ob rekordnem proračunu za 2025 in rekordnem proračunu za dva 2026 dvakrat po 17 milijard, gospe in gospodje, 17 milijard, 17 tisoč milijonov, en amandma od ene spoštovane županje iz mojega konca pa seže za dva milijona za eno cesto. In pomanjkanje politične kulture je, da niti enega od amandmajev, ki smo jih pač spisali, ne vem, 20 ali 30 vseh seveda ni mogoče realizirati, niste spustili skozi. To pri vseh prejšnjih vladah ni bil način dela. način dela. Tukaj so te različne prioritete in seveda zakaj, potem smo pa malo razočarani, malo nezadovoljni. Potem tudi, če se dotaknem tega, ne da kljub rekordnemu proračunu za 2025, aja še tole, kaj smo naredili. Naredili smo, ko se nam leta 2024 zdi odlična pozicija, se pravi odlična kondicija gospodarstva in napovemo, verjetno bomo 2025 pridelali 600 milijonov več. In super je, ker to je pač načrtovanje, bomo pridelali 600 milijonov več. In potem mi takoj naredimo namesto 600 milijonov več izdatkov, naredimo pa 1,3 milijarde več. Se pravi, enkrat več izdatkov, kot imamo občutek, da bomo drugo leto več pridelali, smo naredili s tem rebalansom ali pa s spremembo proračuna. In sedaj ne bi rad, res ne bi rad bil negativec ali pa, po naravi sem bolj pozitiven, ampak poglejte, mi imamo približno napovedano 15,2 milijardi evrov prihodkov in delamo 17,1 milijardo izdatkov. In potem zato, da bomo suportirali naš javni dolg in proračun za 2025 imamo napovedanih nekaj čez 4 milijarde, 4,3 za 2025 kreditov in 4,5 za 2026 upam, da se nisem zmotil za, ne vem, milijon ali dva, ampak o tem govorimo. Mi govorimo o tem, da pač je potrebno proračun pisati, načrtovati racionalno, pošteno, res vemo tudi, da je težko zadovoljiti vsakega slehernega državljana, ampak mi jemljemo kredite, da suportiramo stare kredite. Ker če imamo dve milijarde primanjkljaja, štiri pa pol milijarde bomo pa vzeli kredita. Kaj to pomeni? Tiste še dve milijardi rabimo za to, da poplačujemo 45 milijard javnega dolga. In teh 45 milijard ni takšna katastrofa v primerjavi z BDP. In tudi, če mi delamo to v nedogled, sedaj, pač enkrat bomo prišli v nezavidljivo finančno situacijo. Kar pomeni, da recimo imamo mi tukaj malo različna mnenja, imajo pa različna mnenja, tudi naš spoštovani gospod finančni minister Boštjančič, pa seveda Fiskalni svet. Torej, gospod Boštjančič bolj korajžen, bolj visokopoteznik, ni nič hudega. In pa Fiskalni svet, ki pa je bolj, če se tako izrazim, ne zmeren, ampak bolj previden. In tudi v tem trenutku so nekatere države okrog nas postale bolj previdne in cel čas se govori, imamo odlično zaposlenost, imamo dobro pozicijo, ker smo zmanjšali inflacijo. Inflacijo zmanjšujemo tudi zaradi tega, ker seveda se poraba manjša, ker so potrošniki postali bolj previdni in tako naprej. In potem, če grem še enkrat k temu, kar smo sedaj rekli, da imamo približno 45 milijard javnega dolga, kar pomeni, trikratnik naših letnih državnih prihodkov.

ki ima letne prihodke 30 tisoč evrov in ima že trikratnik letnih prihodkov dolga. To pomeni okrog 90 tisoč je že dolžan in sedaj planira za leto 2025, da bo trošil 35 tisoč, ki jih nima, ker ne ve, če bo šla plača gor pri istih prihodkih ali pa mogoče 40 tisoč, pa še dve leti tako, pa še dve leti tako in kam pride. Pač govorim o tem, da je seveda načrtovati potrebno realno in tudi potem to kar pravi Fiskalni svet, gospod Davorin Kračun, nadaljevanje ne dovolj realističnega načrtovanja. Potem nadalje, Fiskalni svet na podlagi prejetih dokumentov zaradi omenjenih nejasnosti in neskladij preverja tveganja za uresničitev projekcij. Potem tudi proces načrtovanja državnega proračuna zaznamujejo sistemske pomanjkljivosti, še enkrat, nerealističnost projekcij državnega proračuna se je v zadnjih letih še povečala. Rast prihodkov brez interventnih ukrepov, to je zanimivo, naj bi se prihodnje leto nadalje okrepila, torej naj bi se okrepila, ampak pove pa pomanjkanje, ob nespremenjenih politikah ne moremo predvidevati, da bomo zmanjševali javni dolg ob nespremenjenih politikah, če bomo šli tako naprej kot sedaj, če ne bomo pridelali več, k pa sto procentno ne moremo vedeti, potem tudi ne moremo zmanjševati javnega dolga, nekako tako moramo pridelati več. In sedaj ob vsem tem rekordnem 17 milijardnem proračunu, mi je tudi zelo žal, da niste naslovili zadeve problema pomanjkanja kadra v vojski vojakov, učiteljev, policije, pravosodnih policistov, zdravstvenih delavcev. In če če pogledam pri takšnem rekordnem proračunu, bi mi morali imeti na mizi interventni ukrep, da bi v roku pol leta začeli pridobivati te kadre, ker sicer se nam lahko sistem sesuje, tudi negovalci, ko je tam gospod iz seveda ministrstva za solidarno prihodnost, ni jih in če želimo nekaj narediti, bi za to morali nekaj več sredstev nameniti. Tako da, resnično mi bomo še enkrat naše amandmaje poskušali vam predstaviti, mi je žal, da tudi tisti, poslanci, kateri morda prihajate iz naših koncev, iz mojega kolega iz Nove Slovenije vzhodnega dela ali pa severovzhodnega dela Slovenije, niti enega, da bi nagovorili svoje kolege, dajmo jim nekaj za to, da bodo dobre volje, pa da ne bodo rekli, da nismo vključujoči, v kolikor pač noben amandma ne gre skozi, je pa logično, da takšnega proračuna ne morem podpreti. Hvala lepa.

Predlog proračuna obeh bom podprl. Oglašam se pravzaprav zaradi tega, ker me je zmotilo ene par nelogičnosti, ki jih poslušamo s strani opozicije in kljub temu, da sem na odboru nanje že opozarjal, se na nek način ponavljajo. priprava proračuna samega je nekaj kar sega v prihodnost, kar pomeni, da imamo en konec tistega, o čemer lahko govorimo in kar vemo, na drugi strani pa en konec tistega, česar ne vemo zanesljivo in se v bistvu stvari na skrajnem koncu tudi nekaj tistega, kar je popolnoma nenapovedljivo. Zaradi tega smo tudi v diskusiji s Fiskalnim svetom prišli do ene temeljne ugotovitve, da je napovedovanje pristojnosti oziroma prihodnosti precej nehvaležno, besede gospoda Kračuna, na katerega se ves čas sklicujete. glede naše usmeritve pa mislim, da moramo biti popolnoma jasni, da potrebujemo pogum, spodbudo, voljo, to je temelj vsakega sistema, ki **75. pa naj bo to občina, naj bo to družina, naj bo to kakršno, kakršenkoli sistem. Mislim, da država pri tem ni nikakršna izjema. In zaradi tega je proračun tak kot je, ga jaz ocenjujem kot razumno optimističen. Zdaj črne apokaliptične napovedi delujejo diametralno nasprotno od tega, kar pravzaprav potrebujemo in so poleg tega, da je razglašanje, da nekaj vemo, česar de facto ne vemo, vedno škodljivo. Si pa vsekakor ne želimo enega nerazumnega razraščanja strahov, kakršne smo imeli priliko opazovati v času koronizma in 600 mrtvih v Sloveniji, da ne naštevam naprej. Zaradi tega bi kolege poslance opozoril, da se zavedajo teže svojih izjav, posebej takrat, kadar so apokaliptične. je ta del, kjer sem želel opozoriti na tisti del, kjer operiramo z mehkejšimi tvarinami. Zdaj drugi del je veliko bolj enostaven, ker je treba znati samo seštevati. Ves čas govorite o tem, kako nobenega od amandmajev oziroma ni, ne računate, da bodo podprti, pri tem, da, proračuna, proračunske postavke 080401, ki je vredna 57 milijonov, pripravili amandmajev za 61 in pol milijonov. Na kakšen način si predstavljate, kaj bi se zgodilo, če bi mi vse amandmaje potrdili? Se pravi, na postavki 080401 bi nastalo 4,5 milijona minusov. In zdaj na drugi strani, kar je pa še po svoje bolj nelogično, je pa to, da se je proračun s tem, s tem vašim dodatkom za 4 milijone pa pol povečal, pa hkrati nas sprašujete ali smo realistično zastavili proračun, ali nam lahko zaupate, ali smo bili dovolj skrbni pri tem. Jaz bi vam to vrnil to vprašanje, bom pa nehal, ker imamo popolnoma, ker nam časa zmanjkuje. Prepričan sem, da še nikoli nismo sprejeli optimalnega proračuna.

sejah matičnega delovnega telesa, zagotovo bo in takrat bi teh 60 plus milijonov evrov lahko prerazporedili. Nenazadnje boste tudi več davkov pobrali in bi bilo smotrno potem ta primanjkljaj, če bi se res realiziral, kljub vsem sprejetim amandmajem iz te postavke, bi bil rebalans na mestu, kar najbrž tudi bo. Tako, da tukaj je zagotovljeno. Kar se pa tiče amandmajev, pa naj omenim, sicer nismo še tam; ni nujno, da vse sprejmete, vi ste hipotetično govorili, da bi vse sprejeli. Toliko za odgovor. Hvala.

Prehajamo na obravnavo posebnega dela predloga sprememb proračuna. Želi kdo razpravljati? Aha, je nekaj interesa, tako da vas prosim za prijavo.

prejšnjem delu obravnave splošnega dela proračuna, se bom pa oglasil pri tej točki, kajti mislim, da tudi del razprave, ki je bilo s strani vseh poslancev, bi bilo mogoče bolj primerno, da se opravi tukaj. Pa vendarle, glejte, ko govorimo o slovenskem proračunu, moramo seveda pogledati ne samo rekordne zneske, ampak tudi kam ta denar gre. In dejstvo je, da tisti, ki pogleda posebni del proračuna, hitro ugotovi, da govorimo o izdatkih, ki v Sloveniji niso razvojno naravnani. Prej je bilo omenjeno, kako moramo pobirati davke v Sloveniji, da bomo lahko imeli nove ceste, da bo urejeno zdravstvo, da bo urejeno vse ostale stvari, pa vendar, ko pogledamo proračunske postavke Direkcije za cesto ter ostalih bom rekel, inštitucij, ki zagotavljajo dobro povezanost znotraj Slovenije hitro ugotovimo, da so ti zneski nizki, da so bile realizacije in zahtevana sredstva v preteklih letih dosti višja. Na podlagi tega moram reči, da bi se seveda ustavil tudi nekako na točki, katero je v predhodni razpravi tudi omenjal gospod Brežan. Mislim, veseli me sicer, da sam vidim zelo pozitivno del investicij v naših krajih, ampak sam mislim, da bi morala Vlada bolje poskrbeti za to. Mislim, da je vlada določene dele, sploh kar se tiče investicijskega dela nekako pomaknila v ozadje, če govorimo čisto o konkretnih številkah, Vlada o nekaterih načrt ih razvojnih programov namenja manj kot 0,2 %, kolikor je končna realizacija projektov realizacija pa, vemo, da je najbolj pomemben faktor, ko govorimo o delitvi sredstev. Naslednja stvar, ki bi jo zelo rad poudaril, omenjeni so bili naši amandmaji, amandmaji se seveda tudi nanašajo na posamezne razdelitve znotraj posebnega dela proračuna. Poglejte, Slovenska demokratska stranka ter druga opozicijska stranka Nova Slovenija sta skupaj predlagali za približno 0,5 % proračuna Republike Slovenije za naslednje leto amandmajev, se pravi 0,5 % denarja, ki je v proračunu, ki je v blagajni, predlagamo da se prerazporedi po nekih naših prepričanjih, naših tudi videnj s terena potrebam, ki jih vidimo v Sloveniji, in ko govorimo o konstruktivnosti ali si ena tretjina poslancev tega državnega zbora ne zasluži vplivati na 0,5 odstotka proračuna, potem se vprašamo kam smo v Sloveniji prišli, kam Vlada pelje to zgodbo. Kajti, če več kot 30 predstavnikov državljanov Republike Slovenije ne more podati svojega mnenja, svojega vpliva na izdatke, potem je v tej naši deželi nekaj zelo, zelo zelo narobe. Tudi ko govorimo o zadolževanju so bile omenjene neke stvari v primerjavi s prejšnjo Vlado. Poglejte dejstvo je, da nas ta proračun kljub temu, da je rekorden, pa če smo že pri rekordnosti, poglejte, ni problem višina proračuna, če je proračun razvojno naravnan ampak, ko pogledamo posebni del proračuna, ko pogledamo na NRP, hitro ugotovimo, da se ta razvojnost poizgubi, da je praktično ni. Nekateri projekti oziroma nekateri deli izgubljajo celo cele postavke, se pravi se znesek na njih postavlja na nič. Ko govorimo, o tem pa je zadolževanje problem in zadolževanje tega proračuna, tega rekordnega proračuna, bo prineslo približno cela 4,6 milijarde. (nadaljevanje) 4,6 milijarde bodo državljanke in državljani Republike Slovenije morali ponovno prenesti na sebe, bomo prihodnje generacije državljank in državljanov prenesli na sebe, ampak vam se ne zdi smotrno, da bi na vsa ta razdeljena sredstva imela možnost vpliva tudi opozicija? In to na 0,5 manj kot 0,5 odstotka proračuna. Se vam ne zdi to nekako skregano s temelji, s fundamenti parlamentarizma, se vam ne zdi to skregano s temeljem načela delitve oblasti? Se vam ne zdi to skregano z, če na koncu koncev, govorimo o poslancih, ki prihajajo širom Slovenije, se vam ne zdi to skregano s temeljnim smislom decentralizacije, temeljnim smislom regionalizacije Slovenije? amandmaji, ki smo jih predlagali, te spremembe proračuna od posebnega dela do NRP, ne prihajajo iz neke zvitosti iz trte, prihajajo od ljudi, s katerimi smo opravili, od pogovorov na terenu, pa obiskov terena, videnj na terenu in nenazadnje, če smem še tukaj dodati dejstvo, da če govorimo o neki, o nekem skladnem razvoju, o neki, bom rekel, v celotni slovenski perspektivi razvoja,

Na sami predstavitvi oziroma predstavitvi gradiva Fiskalnega sveta v soboto za rebalans proračuna 2025, je predsednik Fiskalnega sveta poudaril, da v rebalansu proračuna za 2025 nikjer nimamo postavke interventnega zakona glede zapiranja Teša in premogovnika, se pravi, to ni nikjer vrednoteno. Bila je tudi zanimiva, stavek sekretarke, gospe Jazbečeve, ki ga je ponnovila dvakrat zaradi tehničnih težav in sicer da proračunska rezerva znaša 141 milijonov, ki pa jo delimo znotraj vseh ministrstev, ne samo enega. Že na sami seji, kjer je prišlo tudi do vprašanja oziroma problema omrežnine, je sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo izjavila, da bo pač potreben rebalans proračuna, katerega smo pripravljali, rebalans, se pravi, kjer pa rabi ministrstvo za ukrep zajezitve cen električne energije 15 milijonov. Se pravi, od 141 odštejemo 15 milijonov in dobimo samo še 126 milijonov proračunskih rezerv,

Zdaj, pojavlja se tudi samo vprašanje oziroma že dvomi, ali bo ta interventni zakon sploh sprejet glede zapiranja TEŠ in premogovnika v obliki, ki je bil nekje predstavljen na sam Odbor za infrastrukturo. Se pravi, tudi to ne vemo ali to sploh bo oziroma bo, v kakšni obliki bo.

Potekala je razprava do polnoči, dogovora pa nobenega ni bilo, čeprav ljudje še vedno ne vedo, edino kar lahko naredi ministrstvo, da bo pač reguliralo tisti deset procentni del cene, ki je bil sproščen, do konca zime. To bodo naredili, bila je pa tudi danes en komentar oziroma izjava gospoda predsednika Vlade, da pač ni potrebno prati ponoči, ampak perite perilo čez vikend, da bodo lahko sosedi v večstanovanjskih hišah spali. To so neke usmeritve oziroma načela, kako naj ljudje ravnajo ob napovedani omrežnini oziroma vseh teh ukrepih, ki jih Vlada predvideva. Perejo naj čez vikend. Mislim, to, to jaz mislim, da se je predsednik Vlade zbudil iz nekega dolgega spanja, namreč dve leti govorimo o omrežnini, potem pa neki prisilni ad hoc ukrepi, kot da smo v nekem izrednem stanju. In če govorimo, če smo govorili v soboto, o rebalansu do 2025, potem pa sekretarka začne govoriti na MOPE, pol bomo pa še en rebalans naredili. Je bilo čisto razumljivo pogledati gospo sekretarko iz financ Jazbečevo, kaj je bila njena mimika. Upravičeno se je zgražala. Se pravi, mi smo potrjevali v soboto, potrdili ste ga vi, draga koalicija, nek rebalans, katerega bomo rebalans pa zelo, zelo kmalu imeli na klopeh. Se pravi, prišli ste na odbor neusklajeni, kar ni dober signal za državo. In gospa Jazbečeva zmeraj pravi pa se pohvali večkrat: mi smo zelo dobri na finančnem ministrstvu glede načrtovanja prihodkov. Na odhodkih, ja, čisto razumljivo, glede na razprave in pač izpade določenih sekretarjev je čisto razumljivo, da odhodkov pač nimate pod kontrolo. In tudi sami odhodki se ne kontrolirajo oziroma, če bi gledali po tehnični plati ali so ti odhodki oziroma sredstva, ki se namenjajo, ali so ta sredstva dobro izkoriščena ali samo dajmo denar zapraviti, pač kolikor ga imamo, ker če ga ne bomo toliko zapravili, ga bodo drugi in bomo drugo leto imeli manj sredstev na razpolago. In to ni tisto pravo vodilo, ki bi moralo biti, morali bi gledati, da so sredstva, ki se vlagajo, tudi dobro izkoriščena.

ali bo iz tistega kaj ratalo ali pa ne, pol pa pustimo, nekaj bo že. In to je tista zadeva, ki bi res morali nekaj gledati ali so sredstva dobro naložena, niso naložena. Zdaj, če opozicija predlaga kakšen amandma, pač nekje moraš denar vzeti, ker mi lahko samo rečemo, predlagamo to, vzemimo pa tam in seveda pol tisto ministrstvo, kjer jemlješ, jemlješ pač sredstva, se čuti pač malo užaljeno. Saj zastopim, ampak mi nimamo možnosti reči,

je prav, da ga izkorišča, vsakratna opozicija mislim, da ima pravico, da opozarja na neke zadeve. Smo pa večkrat rekli, da zakaj so bili ti amandmaji potem sploh s področja infrastrukture. Namreč bili so projekti, ki so bili v NRP že opredeljeni, potem je prišla pa poplava, smo zastopili, treba je malo zamakniti, ampak zamakniti na to leto 2028, ja, to pa lahko ni glih nekaj v redu. Mislim, da ni dobro, da se gleda na politično pripadnost kakšnega župana oziroma kje je kak poslanec, ampak dajmo gledati projekti, ki imajo vso dokumentacijo, ki imajo razpoložljiva sredstva, da se tisti projekti naredijo. Pa ne gre samo, da se nekaj naredi, point je tudi, da so določeni projekti vezani na kakšne izgradnje poslovnih con. Vemo, da je na neko temo gospod minister za gospodarstvo, šport in turizem dejal: manjka nam gospodarskih con, poslovnih con. Tu notri v teh amandmajih so določeni amandmaji, ki to predlagajo. Če se to uvede, se zraven dela tudi gospodarska cona in lahko privabimo nove subjekte in to je tisto, v katero smer bi moral iti vsak pri vsakršni obravnavi proračuna in tudi planiranja - ne kdo je katere barve, ampak kako bodo ta sredstva izkoriščena in da bo se nekaj čim prej vrnili nazaj v proračun. Če pa mi gledamo samo, koliko imamo na razpolago po ministrstvih pa dajmo to čim v celoti zapraviti ali bo iz tega kaj ali pa ne bo, mislim, da takšen vidik oziroma takšno načelo ni dobro ne za nas ne za nobenega. Hvala. Hvala lepa. Kolega Tomaž Lisec ima besedo in za njim kolega Andrej Hoivik. Izvolite. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Hvala, predsednica, še enkrat za dano besedo. Pred nami je posebni del Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2025 in sem si

poslancev in me mika, da skoraj ne bi razpravljal, ker želel sem govoriti o zdravstvu, pa sem slišal, da vse investicije, ki v desetletjih niso bile narejene, bodo narejene v letu 2025. Vsi projekti in programi, ki čakajo že 20 let, na področju zdravstva, bodo do 1. 1. leta 2026 urejeni. Naslednja stvar seveda, o kateri sem hotel govoriti, pa potem še bom pri amandmajih, da se striktno držim točke dnevnega reda, je infrastruktura, ampak glej ga zlomka, očitno vsi dosedanji ministri niso naredili pol toliko skupaj, kot bo naredilo sedanje vodstvo ministrstva in pa direkcije. Ceste se bodo delale,

Kaj vse je bilo danes rečeno in kaj vse danes je bilo obljubljeno, a prvič, glej ga zlomka, za pol teh postavk sploh ni osnov v proračunskih okvirih, ne za 2025 določen del, niti za 2026, pa še nisem uspel vse pogledati, ampak v šolstvu se bo ogromno gradilo. Premikali se bodo, delali se bodo tektonski premiki na področju izobraževanja v tem vsebinskem delu, s sredstvi, ki so nujno potrebna v proračunu ampak gledam posebni del proračuna, teh sredstev ni. Na področju kulture se bo vse rešilo. Jaz upam, da se bo, kajti jaz prihajam iz Posavja, kjer je ljubiteljska kultura zelo razširjena, ampak glej ga zlomka, ko gledam področje ljubiteljske kulture, mi gre kulturno na jok, koliko sredstev gre za ljubiteljsko kulturo. Želel sem govoriti o pravosodju, ampak so poslanci iz koalicije rekli, da na tem področju ni problemov. Zdaj, jaz se vsakodnevno vozim mimo Doba domov. Poznam tudi nekaj bivših policistov, pa zaposlenih na finančni upravi, ki so šli s trebuhom za kruhom

Bom preskočil kmetijstvo, ker sem član Odbora za kmetijstvo, ampak tudi tukaj ste nam sadili rožice in krompir, kaj vse se bo uredilo na področju kmetijstva, ampak resnično, kmetijstvo sem si pa trikrat prečrtal, gor in dol, kaj vse se bo naredilo, pol stvari, ki so jih poslanci koalicije izpostavljali, jaz jih v proračunu ne vidim. Zdaj upam, da beremo vsaj vsi isti proračun, da ni za opozicijo pripravljen kak drug proračun, kot pa za koalicijo, malo šale, ampak so bile tudi že zgodbe v preteklosti, ko smo na Odboru za kmetijstvo dobili kakšno poročilo, reče se mu s strani podjetja Slovenski državni gozdovi, kjer je bilo za poslance eno gradivo, za ene druge institucije pa drugo gradivo. Zdaj, sociala, več ko mečemo denarja, več je problemov in nikoli niso zadeve rešene. Enormno povečanje na področju socialnih politik rabimo za brezposelne, rabimo za vse tiste, ki potrebujejo, potem pa se ta isti poslanci hvalijo, imamo rekordno nizko brezposelnost, imamo rekordno visoko zaposljivost, Zakaj potem rekordno visoki zneski za pomoč brezposelnim? Nas bo zadel komet leta 2025? Morda vi veste kakšna vojna? je predsednik vlade komu kaj obljubil oziroma zakaj tako rekorden znesek za podporo brezposelnim? Stanovanja, super, jaz edino apeliram, dajte kdaj poštudirati tudi na profitna, ne samo na neprofitna stanovanja in dajte kdaj pogledati tudi izven lokacij, ki se jim reče, mestnih občin.

v tem času leto 2025 pa se bo minister slikal podobno kot v letu 2024 pri projektih, za katere je komaj izvedel, da obstajajo že tam od leta 2022, in bo le veselo prerezal Dolgotrajna oskrba, super s 1. 1. 2026 bo zadeva po treh desetletjih končno rešena. Pustimo ob strani, da je tudi na plečih delodajalcev, delavcev in pa upokojencev, ampak zadeva bo rešena. Komaj čakam datum 1. 1. 2026, da bomo rekli, evo, en trd oreh, pa smo, strli. Ga bomo? Zelo dvomim.

Ne bom se dotikal energetiko, ki še ni dolgo nazaj kar smo bili tam v eni dvorani. In smo čudežno rešili vsaj do 1. 4. leta 2025 energetiko. Ne bom se več dotikal policije, bi pa apeliral, glede na to, da so poslanci koalicije povedali, kaj vse se bo rešilo v letu 2025, pa da ne bom samo gledal poslance koalicije, pa morda apel predsedniku vlade in resornim ministrom. Od leta 2023 se prvič v zgodovini, v 30-letni zgodovini dogaja, da imamo vlado, ki ne predstavi programa dela vlade za naslednje leto. Danes smo od, 19. 11., spoštovana Vlada, dajte vsaj do 30. 6. leta 2025 pripraviti normativni program dela Vlade, da boste z tudi tudi zakonsko materijo uresničile vse želje vaših poslancev, in da se bo kot rečeno s 1. 1. leta 2026 v Sloveniji, da se bosta cedila med in mleko. Ali pa kakšne druge tekočine. Najlepša hvala.

dotaknil se bom stanovanjske politike aktualne Vlade, dotaknil se bom digitalizacije aktualne vlade in dotaknil se bom interneta aktualne Vlade. Zdaj že odstopljena ministrica je enkrat izjavila famozno, da je internet, pravica do interneta človekova pravica v 21. stoletju. Lahko se z njo strinjam, vendar sprašujem se kaj je ministrica v dveh letih naredila? Kaj je naredil aktualni finančni minister in vede ministra za digitalno preobrazbo? Posebni del proračuna kaže, da je pravzaprav znižal drastično sredstva za gradnjo odprtega širokopasovnega interneta oziroma omrežij, ki bi omogočala internetno povezavo v ruralna območja naše države, na obmejne občine naše države, da bi vsak lahko imel to pravico, recimo da bi bila res lahko človekova pravica. Sedaj v letu 2025. Pa da ne bom govoril na pamet, če pogledamo postavke na strani sedem od posebnega dela proračuna imamo sprejeti proračun 2025, kjer ste na Ministrstvu za kohezijo predvidevali 27 milijonov evrov, zdaj črtate skoraj 25 milijonov evrov in le 2,3 milijona evrov je namenjeno na postavki 050502 za razvoj širokopasovnih omrežij. Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pravzaprav na postavki nič, kajti vsa sredstva bodo šla iz evropskih skladov, tudi vse planiranje bo šlo večinoma iz evropskih skladov. Sem poslušal spoštovano državno sekretarko, izgleda da je ona danes res v vlogi ministra, prej je 2 uri tukaj sedel, nič odgovarjal, zdaj je odhitel nazaj na druge, izgleda pomembnejše obveznosti in tukaj vsaj pohvala gospe Jazbečevi, da vztraja na tem, morda ima še upanje, da postane guvernerka Banke Slovenije, zato ji tudi čestitam, da je vsaj tukaj ona z nami in bo lahko odgovorila na moja konkretna vprašanja. Torej, kako kaže z nacionalno ovojnico v letu 2025 za vzpostavitev

Spoštovana Vlada, od 30. maja 2022 leto, pardon, dve leti in pol, sprašujem vse ministre oziroma v tem primeru ministrici za pravosodje, ali menite, da je smiselno, da je upravičeno in da je logično sploh, da se v 21. stoletju, v letu 2025 še vedno pravniški državni izpit, ki ga potrebujejo vsi odvetniki, pravniki, najbrž mi bo to potrdila tudi nekdanja sodnica, sedaj aktualna predsednica Državnega zbora, da PDI pišejo, pišete na roke. Spoštovani, dve leti in pol dobivamo odgovore, se pripravlja, imamo v proračunu, imamo urejeno najprej v Načrtu za okrevanje in odpornost, zdaj v evropski kohezijski politiki 2021-2027. Spoštovani, nehajte nakladati, nehajte nakladati in uredite to področje! Sam sem rekel, da bom nakazal na Vlado Republike Slovenije, se pravi, se najbrž me bo potem Golob obtožil korupcije, njega samega kot fizične osebe, da boste zagotovili teh 50 do 100 računalnikov, da bodo lahko bodoči pravniki in pravnice pisali pravniški državni izpit na računalnik. Če je problem zakonodaja, imamo tukaj zakonodajno vejo oblasti. Mislim, da ne bo problem dobiti 46 glasov, da se spremeni ta zakon. Sam, nisem še predlagal svoji poslanski skupini, da bi ga vložili in ko bomo prišli do amandmajev Poslanske skupine SDS, ki predvideva 40 tisoč evrov za upravljanje PDI na računalnik in če ta amandma ne bo sprejet napovedujem, da bomo vložili ta zakon. Nesposobnost se vidi v dejanjih te vlade. Dve leti in pol opozarjam, prosim, moledujem in odgovori so različni. Obe ministrici, tako bivša Švarc Pipanova kot aktualna Katičeva podpiramo to, to je nesprejemljivo. Dve leti in pol se ni nič naredilo na tem področju. Dve leti in pol sramota. In sedaj prehajam na stanovanja. Tukaj pa je še večja sramota. Spoštovana državna sekretarka, malo mi zdaj prisluhnite prosim, to je še bolj pomembno kot od teh 40 tisoč evrov, tukaj gre za 100 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja kako ste dovolili spoštovana državna sekretarka oziroma minister Mesec je dejal, da je ministra prepričal, da je odobril to postavko. Sto milijonov evrov na postavki bilance B bomo v letu 2025 dali takole na lepe oči Stanovanjskemu skladu. Takole, hop, sto milijonov imate tukaj, hopala in potem se hvalite, ja, smo realizirali. In tudi v realizaciji za 24 imate 25 pa pol milijonov tudi realizirano, kljukica tudi v letu 23, 25 pa pol milijonov evrov kljukica. Torej, v treh letih ste Stanovanjski sklad Republike Slovenije nafilali z reci piši 151 milijoni evrov davkoplačevalskega denarja. Jaz bi razumel, da bi Stanovanjski sklad rekel, glejte, stanovanja rastejo, o kaj pa minister Maljevac reče: "Ja, 5000 stanovanj bomo zgradili do konca leta 2026." A res? Lepo, ampak a veste kdo je vzpostavil pravno podlago, da se res lahko bo zgradilo 5000 stanovanj do leta 2026? Ne boste verjeli, vaša, po vašem mnenju fašistična Janševa Vlada spremembo Stanovanjskega zakonika v letu 2021. Tako da vprašanje tukaj morda za gospo Jazbec ali pa morda za državnega sekretarja z Ministrstva za solidarno prihodnost, kje imate pravno podlago, da filate Stanovanjski sklad s 100 milijoni evrov davkoplačevalskega denarja v prihodnjem letu? Kje je pravna podlaga? Kolikor jaz razumem, vse te postavke, ostale, torej teh 17,1 milijarde evrov, večina, dajmo reči 95 odstotkov, razen rezervacija proračunska, ima zakonodajno podlago. Teh sto milijonov evrov nimamo podlage, nikjer je ni, kolikor vem se nekaj na ministrstvu čara, ampak nikjer nimamo zakonodajne podlage. Prosim za odgovore.

Kot ste dokapitalizirali Stanovanjski sklad v letih 2023 in 2024 s skupaj 51 milijonov evrov, pogledamo pravni akt, kjer se samo namensko premoženje, premoženje sklada dvigne, zdaj mislim, da je okoli 475 milijonov evrov. Toliko o tem, da 30 let noben ni delal na stanovanjski politiki. Ampak ta sklad ima kar 475 milijonov evrov namenskega premoženja, ampak nikamor ga ne more dati, ker nimamo urejenih NRP, pardon, tudi NRP, tudi NRP, predvsem pa OPN, pa OPPN, to je problem. Tukaj Vlada ni naredila čisto nič. Čisto nič. Prejšnja Janševa vlada je sprejela zakon o okolju oziroma o varovanju okolja, mislim, da je bil celo amandma Slovenske nacionalne stranke takrat in ga je vladna koalicija sprejela, kjer je zatrla, bom bom rekel temu, manjšino proti večini, ki blokira take projekte ali so to infrastrukturni in energetski ali pa projekti na področju stanovanjske politike. Kaj je bilo potem? Pride direktorica Inštituta 8. Marec, zbere 5 tisoč plus podpisov in med prvimi zakoni, ki jih je ta vladna koalicija sprejela v začetku, mislim, da je bil julija ali pa junij 2022, je bil zakon o tako imenovanih preprečitvi škodljivih posledic prejšnje vlade, kjer ste črtali to. In zato se ne gradijo stanovanja, zato imamo tako super v narekovajih politiko gradnje tako profitnih kot neprofitnih stanovanj. Torej, da zaključim, in pričakujem odgovore, zakaj v letu 2025 ne napovedujete oziroma planirate nacionalne ovojnice torej iz državnega proračuna, da se pomaga vsem gospodinjstvom, tako imenovanim belim lisam, da končno pridejo do interneta. Covid situacije in poplave so nas naučile oziroma sta nas naučila ta izredna dogodka, da je to potrebno urgentno rešiti. Lahko pride tudi do nove epidemije, lahko pride tudi do nove naravne nesreče in kaj bo potem? Kar se pa tiče gradnje neprofitnih javnih stanovanj, kot je kolega Lisec dejal, jaz sem tudi v začetku pohvalil, bomo vložili nekaj, ampak takole na vrat na nos sto milijonov evrov, da se potem lahko kolega Mesec oziroma minister Mesec hvali, da bomo milijardo v naslednjih desetih letih dali za stanovanja. Lepo je višati davke in dajati stanovanjskemu skladu, težje je pa ta stanovanja zgraditi in jih unovčiti in prepričati mestne občine, tako kot druge občine, da si ta denar zagotovijo na razpisih. In še vedno na Molu, torej na Mestni občini Ljubljana, mislim, da direktor tega lokalnega sklada ni podpisal pogodbe s Stanovanjskim skladom za 17 milijonov evrov, da bi prevzel ta denar, ker je rekel, da bo počakal na boljše obrestne mere drugje. Samo toliko, koliko pomeni to, če nekam investiraš brez pravne podlage in kar na pamet. Prosim za odgovore. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekaj lahko jaz vam potrdim; ja, res je, vsi sodniki, vsi tožilci, vsi odvetniki, vsi notarji morajo imeti pravosodni izpit, razen ustavnih sodnikov. Tako. Želi še kdo kaj pripomniti? Aha, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Gospod Omladič, a ne? Izvolite. Ja, najlepša hvala. Torej ja seveda pač ključni, ključni inštrument, s katerim bomo končno vzpostavili sistemsko stanovanjsko politiko v Sloveniji in dejansko končno začeli naslavljati pravzaprav enega izmed teh, bi rekel, glavnih ovir za dobrobit predvsem mladih družin, mlajših pri nas, je ta inštrument, ki ga omogoča ta, bi rekel, alokacija teh sto milijonov v letošnjem letu, v prihodnjem letu in potem v letih naprej, s katerimi bo po eni strani Stanovanjski sklad dokapitaliziran in bo lahko izvajal svoje, bi rekel, lastne projekte, drugi del pa bo namenjen ugodnim posojilom, s katerimi bo republiški stanovanjski sklad, tako kot je bilo tudi rečeno in, kar je zelo pomembno, **83. TRAK: (BN) - občinski stanovanjski skladi povsod po Sloveniji. Zdaj seveda jasno, da zakonska podlaga za to na eni strani je tukaj stanovanjski zakon, ki to omogoča, na drugi strani pa so akti o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki pravzaprav tudi določajo in dajejo podlago za to

Hvala. Zdaj dajem besedo... Prosim? Ja. Ne boste zdaj, ne boste. Dobro. Doktor Milanu Brglezu z ministrstva - ne se smejati,

moramo najprej vedeti, da je seveda Ministrstvo za pravosodje predlagatelj finančnega načrta za tri proračunske uporabnike, poleg sebe tudi za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in Upravo Republike Slovenije za probacijo. Zdaj, predlog proračuna je za leto 2025 višji kot tisti, ki je letos, vsekakor je 134,8 milijona evrov, za leto 2026 pa 110,3 milijone, predvsem se to nanaša na to, da moramo dokončati zapor v Dobrunjah, in to je tista ključna zadeva, ki bo vsaj deloma reševala tudi zaporsko problematiko. Kar se tiče samih pravosodnih policistov, smo bili veseli, da je prišlo do podpisa kolektivne pogodbe za državno upravo, upravo pravosodnih organov in Uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, ta tarifni del, kjer je za pravosodne policiste v primerjavi z drugimi poklici bil pozitiven, saj jim je prineslo štiri dodatne plačilne razrede, kar je največ, kar je Vlada v drugem stebru pristala. Poleg tega je pa treba vedeti, da bo tudi po kolektivni pogodbi za javni sektor, kjer so določeni dodatki, uvaja za pravosodne policiste občutno povišanje izplačila nadur. Vse nadure, ki jih opravijo nad 170 ur bodo plačane z dodatnimi 45 odstotki. To so nekateri od ukrepov, ki so bili na tem področju narejeni in jaz mislim, da so pozitivni gredo v pravo smer, daleč od tega, da bi pa skrivali, da nimamo dejansko nekih problemov. Kar se pa tiče državnega pravosodnega izpita. Najprej, teh 40 tisoč, ki je predlagan, predlog amandmaja v nadaljevanju je precej manj kot se dejansko rabi za to področje, je pa res, da Ministrstvo za pravosodje izvaja projekt v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027, kjer je bil predviden, mislim da 6-kratnik te vsote, celo 7-kratnik te vsote, ki ste jo vi navedli in naj bi omogočil digitalizacijo tudi pravosodnega državnega izpita. Preprosto te zadeve ni možno narediti od danes na jutri, pa še preizkusiti jo je treba. Ni se za igrati z izpiti, tako kot potekajo v tem trenutku in izvajamo izpite za vse kategorije. Tudi za sodne cenilce, tolmače, izvedence. Ne samo za tiste, ki potrebujejo pravosodne državne izpite. Hvala.

digitalizacijo oziroma informatizacijo opravljanja PDI, ker še drugi opravljajo druge izpite in je še vedno lažje potem nič narediti in še vedno tisti študentje oziroma, ko že diplomirajo ali pa magistrirajo na pravnih fakultetah, pišejo na roko to šest, sedem, osem ur ali kolikorkoli tudi meni piše, imam tudi kolege pravnike, tako z leve kot z desne sfere, ali pri zasebnikih študirajo, ali na javni univerzi oziroma pod dekanom, bivšim predsednikom vlade, doktorjem Mirom Cerarjem, da je to nesmisel, ker jim zmanjka časa, ker ne morejo tako hitro na roko pisati.

biti malo bolj realni, malo bolj, pojdite malo na teren, malo vprašajte pravnike, ki upam, da jih imate vsaj na Ministrstvu za pravosodje, kaj zaposlenih. In še enkrat, kar se pa tiče tega, kot je tudi kolega Poglajen dobro rekel, to da Vlada zavrne prav vse konstruktivne predloge in potem reče, pri tej postavki, ko imate rekordno planiranje za Urad za izvrševanje kazenskih sankcij, ko ministrica za pravosodje reče, da planirate 82 novih zaposlitev, čeprav se je v lanskem letu jih 12 na novo zaposlilo, štirje so že odšli, ker so, ker so njihove plače prenizke in tudi z

ministri in našimi kolegi funkcionarji. O drugem stebru govorim, tako da lepo prosim, kar se tega tiče, ostro nasprotujem tem odgovorom oziroma odgovorom ne morem nasprotovati, absolutno se pa z vašim pogledom na to delovanje, na to problematiko ne strinjam. Hvala.

za gradnjo gigabitnih omrežnih povezav na podeželju planirana v višini 52,6 milijona na, v višini 30 milijonov na, na sredstvih za načrt za odpornost in okrevanje, ki so tam še vedno na Ursu(?) in 22,6 milijona kohezijskih sredstev na MKRR. Tako, da mi ocenjujemo, da teh sredstev je kar veliko in ni res, da ni nobenih sredstev za širokopasovne povezave na podeželju. Hvala.